Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Glasa i HSU-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja.

Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Mosta i nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite.

**Reiner, Željko (HDZ)** prelazimo na sljedeću točku, a to je - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu, drugo čitanje, P.Z. broj 338. Kolega Maras, jer vi zbilja želite da vas ja izbacim? Jer to želite? …/Upadica se ne Ne, ja se ne derem, ali dajte budite pristojni, to je stvar kućnog odgoja. …/Upadica se ne čuje./… Da se ne viče sa mjesta, o tome pričam. Predlagatelj je Vlada RH temeljem članka 85 Ustava RH i članka 172 u svezi s člankom 190 Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točci dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave sukladno članku 197 Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo te Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Možemo li? Želi li predstavnik predlagatelja dati dodatno obrazloženje? Da. Poštovana državna tajnica u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava Majda Burić, izvolite. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskome saboru. Dakle pred nama je konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu. Prije svega imam potrebu naglasiti da je cilj ovog zakona prevencija i sprečavanje ozljeda na radu, kao i jačanje sustava zaštite na radu te administrativno rasterećivanje gospodarstva. Kao što svi znamo zaštita na radu je proces kojim treba vrlo ozbiljno, odgovorno i kontinuirano upravljati jer su život i zdravlje vrednote od posebnog društvenog značaja koji nemaju cijenu, ali imaju ogromnu vrijednost što je prepoznato i u odredbama Ustava RH, dakle govorim o članku 21 i članku 70 dakle zdravlje i život Ustavne su kategorije. Izmjene i dopune ovoga zakona neće utjecati na smanjenje stupnja sigurnosti i zaštite zdravlja radnika, ali će osigurati određeno administrativno rasterećivanje poslodavaca. Naime primjena pravila zaštite na radu na mjestima rada usklađena je sa svim direktivama EU na području sigurnosti i zaštite zdravlja na radu. Povod za izradu ovog prijedloga, o čemu smo razgovarali i prilikom prijedloga zakona u prvom čitanju, proizašao je iz akcijskog plana Vlade RH za administrativno rasterećivanje gospodarstva iz siječnja 2017. godine, a koji je obuhvatio i pitanja iz područja zaštite zaštite na radu. Dakle ovim konačnim izmjenama i dopunama smanjuje se učestalost održavanja sjednica odbora zaštite na radu sa najmanje jednom sa najmanje jednom u 3 mjeseca na najmanje jednom u 6 mjeseci i to je obaveza samo za poslodavce koji zapošljavaju preko 50 radnika, što nikako ne znači da se odbor ne može sastajati i češće ukoliko procijeni potrebu za time. Zakon propisuje samo minimum, a o tome koliko će se zaista puta odbor sastati ovisi zaista o specifičnim situacijama i o prirodi posla. Također dopunjuje se i prekršajna odredba u vezi sa neodržavanjem redovnih sjednica odbora. Također smanjuje se i broj osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći i to u odnosu na ukupan broj radnika. Do sad je to bio jedan osposobljen na 20 radnika, a ove izmjene donose jedan jedan osposobljen na 50 radnika, sa napomenom da uvijek i na svakoj lokaciji poslodavca i u svakom trenutku mora biti najmanje jedan radnik osposobljen za pružanje pružanje prve pomoći. A također se dopunjuje i odredba po kojoj poslodavac sve radnike o tome mora i informirati. Dakle ovdje treba posebno naglasiti da će se realna racionalizacija u tom smislu dogoditi kod poslodavaca koji posluju isključivo na jednoj lokaciji. Radi otklanjanja pravne nesigurnosti kod poslodavca izostavlja se pojam teške ozljede na mjestu rada te se propisuje obveza prijave događaja na mjestu rada koji poslodavac ima obavezu prijaviti budući da je neprijavljivanje Utvrđuje se značenje pojma odmah, odnosno trenutak prijavljivanja događaja inspekcijskom nadzoru ako je zbog ozljede na radu radnik zbrinut na liječenje u zdravstvenu ustanovu. utvrđuje se odmah po zbrinjavanju osobe na liječenje u zdravstvenoj ustanovi. Također se reducira i obaveza posjedovanja dokumentacije i zaštite na radu i to na privremenim gradilištima u odnosu na trajanje radova na gradilištu. Rok izvođenja radova od 30 dana produžen je na rok izvođenja radova od 60 dana. Odredbe iz ovoga zakona ne odnose se na obrtnika koji obrt obavlja sam, kao niti na poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba koja je ujedno i jedini radnik kod poslodavca, dakle ovdje se administrativno rasterećuju samo zaposlene osobe, obrtnici i poduzetnici koji su jedini jedini zaposlenici toga subjekta, ali se time nikako ne ukida njihovo pravo na provođenje zaštite na radu. Oni su se ipak dužni pridržavati ovoga zakona u slučaju kada zajedno sa drugom osobom ili više njih obavljaju radove na istom mjestu rada što je u skladu i sa Direktivom 92/57. Također treba naglasiti da je 25. svibnja 2018. g. održano prvo čitanje a promjene u odnosu na to čitanje su slijedeće. Dakle, dopunjena je odredba članka 4. prijedloga zakona u kojem se navodi da se pri obavljanju pojedinih specifičnih poslova kao što su OS RH, policija, vatrogasci, pirotehničari itd., zaštita na radu se tada uređuje posebnim propisima ili priznatim pravilima zaštite na radu a ne posebnim zakonima. Naime, zbog same prirode posla, ljudi koje sam navela odnosno ovih djelatnosti, razvodno je da oni u startu ne mogu zadovoljiti prvo opće načelo prevencije a to je izbjegavanje rizika jer oni ustvari u svojim poslovima idu ka riziku i suočavaju se s njime a na sve ostale aktivnosti i poslove gdje ne postoje specifičnosti koje bi bile u koliziji sa općim načelima prevencije, naravno da se primjenjuje odredbe propisa donesenih temeljem Zakona o zaštiti na radu. Također prihvaćena je i sugestija saborskog Odbora za zakonodavstvo da se propisi koje donosi ministar nadležan za zdravstvo, temeljem Zakona o zaštiti na radu, odnose uz prethodnu suglasnost a ne uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za rad. Također prihvaćen je i prijedlog socijalnih partnera nakon održane 75. sjednice Povjerenstva za zakonodavstvo, kolektivne pregovore i zaštitu prava gospodarskog-socijalnog vijeća kojim se termin „liječenje u zdravstvenoj ustanovi“ dodatno precizira i zamjenjuje s terminom „liječenje u stacionarnoj zdravstvenoj ustanovi ili dnevnoj bolnici“ čime se ustvari sama preciznije određuje mjesto liječenja u odnosu na klasifikaciju zdravstvenih ustanova. Također valja reći da je Vlada RH 2. kolovoza 2018. g. donijela zaključak o smanjenju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba sa javnim ovlastima među koje je uvršten i Zavod za unaprjeđivanje zaštite na radu čije je osnivanje i nadležnost uređeno odredbama članka 83. do 88. Zakona. Upravo zbog toga bilo je bilo je potrebno doraditi konačni prijedlog ovoga zakona i to u cilju stvaranja zakonodavnog okvira za provođenje spomenutog zaključka. Ovdje treba posebno naglasiti da se zavod koji sam spomenula, ne ukida već s zbog racionalizacije poslovanja, smanjuje broj zavoda, agencija itd., a u ovom slučaju Zavoda za unaprjeđivanje zaštite na radu. Što to znači? To znači da će resorno ministarstvo, Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, preuzeti sve poslove, sve zatečene radnike, imovinu, pismohranu, opremu i drugu dokumentaciju i sredstva za rad te da neće doći ni do kakvog zastoja u obavljaju tekućih poslova ili padu kvalitete, već upravo suprotno. Vlada RH će nakon stupanja na snagu Zakona, urediti unutarnji ustroj Ministarstva rada i mirovinskoga sustava u odnosu na prestanak rada Zavoda i preuzimanje njegovih radnika u sustav MRMS-a odnosno Ministarstva rada i mirovinskog sustava. Također valja napomenuti da iz sastava Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu po svojoj funkciji, izrazit ću se slikovito, otpada ravnatelj Zavoda, budući da Zavod ide pod kapu

koji predlažu reprezentativne udruge poslodavaca i radnik više razine prema posebnom propisu. Napominjem da članovi spomenutog nacionalnog vijeća ne dobivaju nikakvu naknadu za rad već samo naknade putnih troškova ukoliko je to potrebno. Evo za kraj, rekla bi samo da se ozljede ne događaju, one su uzrokovane što je ovaj zakon i prepoznao i upravo zbog toga, jedan od najbitniji ciljeva i ovog zakona jest upravo prevencija i sprječavanje ozljeda te unaprjeđivanja sustava zaštite na radu. Zahvaljujem. Hvala lijepa, imamo priličan niz replika, krenimo redom, prvi je poštovani zastupnik Željko Jovanović, izvolite. **Jovanović, Željko (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, dugo sam saborski zastupnik ali u životu nisam čuo ciničnije obrazloženje jednog zakonskog prijedloga. Dakle, vi ste rekli na kraju da je cilj ovog zakona unaprijedi zaštita na radu. Ja vas molim da mi pročitate samo jedan članak ovog zakona koji ste predložili zbog kojeg će zaštita na radu biti kvalitetnija, bolja i uspješnija. Da mi kažete koji ste to model koristili procjene učinka ovih propisa i ušteda koje ćete ostvariti administrativnim rasterećenjem gospodarstva koji će povećati kvalitete zaštite na radu. Dakle, nigdje, ni u jednom članku, ni u jednoj rečenici ovog zakona nema poboljšanja zaštite nadu. Ja ću vas podsjetiti, radnik je poginuo u tvornici cementa u ožujku 2018., u Vrsaru padnu sa skele u travnju 2018., trojica radnika poginula su u Čepinu tijekom rada na kanalizaciji u lipnju 2018., svakih 10 minuta događa se jedna ozljeda. Ovaj zakon treba poderati. Odgovor poštovane državne tajnice. nositelj je Ministarstvo gospodarstva, postoje metode po kojima se računa upravo to rasterećenje. Kad govorimo o rasterećenju unutar ovoga zakona onda oni iznosi samo na Odboru za zaštitu na radu oko 180 000 kuna. Dakle sve je jako dobro izračunato u lipu, u decimalu i Ministarstvo gospodarstva koje je koordiniralo ovu prvu fazu akcijskoga rasterećenja, ima izračune po točno unaprijed poznatoj metodologiji i ukoliko želite, mogu vam to i predstaviti i pokazati na koji način izgleda. A kad ste spomenuli broj osoba … Hvala. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Saše Đujića, izvolite. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Gospođo državna tajnice, ja sam pažljivo čitao zakon, pažljivo sam slušao vaše uvodno obrazloženje, moram reći da ste tri puta u uvodnom obrazloženju spomenuli administrativno rasterećenje poslodavaca i četiri puta riječ racionalizacija. Meni je žao zbog toga jer ovaj zakon je sve osim onoga što bi trebalo se zvati ušteda, racionalizacija i administrativno rasterećenje. Ovaj zakon je zakon koji bi trebao brinuti o sigurnosti radnika u RH i njihovom zdravlju a vi ste sada sa svim ovim odustajanjima i restrikcijama o njemu, napravili da ne samo da im je ugroženo zdravlje i sigurnost, nego više gotovo pa je ni nemaju. I nažalost nakon donošenja ovog zakona, Hrvatska više neće biti samo zemlja jeftine radne snage kao što to često govori naš premijer nego i zemlja u kojoj radnici nisu sigurni na svom radnom mjestu i u kojem je ugroženo njihovo zdravlje na radu. Hvala pobrojati i riječi sigurnost i unaprjeđivanje, dakle još jedanput ću ponoviti, ukoliko niste čuli, cilj je ovog zakona prije svega, prevencija i unaprjeđivanje sustava zaštite na radu ali isto tako i rasterećivanje i racionalizacija poduzetnika i vjerujem da protiv toga nema ništa iako ste evo sada iznijeli svoje negodovanje. Međutim, ono na što sam ostala dužna odgovor jest upravo broj prijavljenih ozljeda na radu u RH, u 2017. g. njih je bilo 17 768, od toga 14 431 ozljeda na radu upravo na mjestu rada dok

državna tajnice, vi ste sada u odgovoru na repliku još jednom rekli upravo suprotno od onoga šta bi trebala biti intencija ovog zakona, znači parafiskalno rasterećenje, smanjenje troškova poslodavca, ja vas molim, da kao što je maloprije rekao gospodin Jovanović, navedete jednu mjeru u odnosu na postojeći zakon koja će omogućiti veću sigurnost radnika na poslu. Znači to je ono što želimo čuti. Ne želimo čuti d je inicijativa od Ministarstva gospodarstva jer g vi ovdje branite, ne želimo čuti da će se za 180 000, vjerovatno je to lapsusu, možda 180 milijuna kuna smanjiti određeni troškovi gospodarstvu, želimo čuti kako će taj zakon poboljšati sigurnost radnika na poslu na poslu u odnosu na postojeći odnosno kako će te izmjene to pomoći. Molim vas da nam kažete jednu konkretnu mjeru koja se u tom zakonu mijenja koja će to postići. Hvala lijepo. Odgovor poštovane državne tajnice. **Burić, Majda (HDZ)** Poštovani gospodine Maras, evo vrlo, vrlo konkretno. Jedna od mjera jest upravo sudjelovanje radnika u donošenju procjena rizika ali isto tako i sankcioniranje ukoliko se to ne dogodi. Slijedeća replika je poštovanog zastupnika Miranda Mrsića. je najveća glupost koju sam čuo i žao mi je što kolege koji sjede pored nje ne sufliraju joj malo bolja objašnjenja jer ovaj Zakon o zaštiti na radu je samo sve ono što nije trebalo biti jer ovo što sada ministarstvo predlaže, nema ništa od unaprjeđenja jer ukidanje Zavoda za unaprjeđenje zaštite na radu znači da će ostati Hrvatska bez krovne organizacije koja se bavi zaštitom na radu. Koliko košta taj zakon? 3 milijuna kuna se izdvaja za Zavod za zaštitu i unaprjeđenje na radu, 2 kune po radniku, to vi ukidate, dakle te 2 kune su vam nešto što trebate uzeti radnicima, pa kako vas nije sramota? Zbog čega HDZ nalijeće na Zakon o zaštiti na radu? Njega treba unaprijediti, on nije trošak. On je život, gospođo državna tajnice. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovane državne tajnice. Poštovani i uvaženi gospodine zastupniče Mrsiću, dakle podsjetit ću vas da zaključak koji je donijela Vlada se ne odnosi na ukidanje i da ste dobro čitali onda bi st vidjeli da se radi o smanjenju broja agencija, fondova itd. Da ste dobro čitali onda biste vidjeli da se radi o 54 javne ustanove Zavoda itd. i da se Zavod za unaprjeđivanje zaštite na radu ne ukida, da se ukidaju kao što lijepo piše, a mogli ste to pročitati, isključivo dva subjekta, da se prodaje jedan i da se gasi jedan, sve ostalo a u ovom konkretnom slučaju Zavoda za unaprjeđivanje zaštite na radu, on dolazi pod kapu ministarstva. sa strane, ne razumije se./… Ja mislim da bismo mi ovdje u ovom Visokom domu trebalo ozbiljno i odgovorno razgovarati i ja na taj način pristupam. I vama i svima ovdje. Hvala, nemojmo vikati iz klupe. Slijedeća replika je poštovane zastupnice Anke Mrak-Taritaš. **Mrak-Taritaš, Anka (GLAS)** Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvažena državne tajnice, svakom tko dođe sa zakonom i ministarstvom i gdje ima bilo što vezano uz inspekciju, ja postavljam jedno vrlo jednostavno pitanje a glede toga je i u izvješću o radu proteklih godinu dana premijer danas rekao da će biti jedan veliki inspektorat i da će on biti osnovan krajem godine. I do sad nisam uspjela shvatiti koji će to inspektori ići tamo. Pa me zanima, da li će inspektori s aspekta zaštite na radu ostati u resoru vašeg Ministarstva ili će oni ići u taj veliki inspektorat? Do sad ni jedno ministarstvo nije reklo za svoje inspektore da će ići, pa me živo zanima koji će biti, ali krajem godine ćemo valjda i dobiti taj zakon pa ćemo imati prilike vidjeti. Dakle, vrlo jednostavno pitanje. Inspektori koji su s aspekta zaštite na radu da li ostaju inspektori u sklopu vašeg Ministarstva ili oni idu u veliki inspektorat? **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovane državne tajnice. Poštovana gospođo Mrak-Taritaš, prije svega podsjetila bih da je ovdje tema Konačni prijedlog zakona o zaštiti na radu. Ono što mogu reći o inspektoratu u našoj nadležnosti jest da su oni tijekom 2017. godine obavili 1905 inspekcijskih nadzora povodom obavijesti o ozljedama na prostorima poslodavca, od toga 1730 nadzora povodom obavijesti o smrtnim i teškim ozljedama. Dakle, rezultati Inspektorata rada su predamnom, mogu vam ih predočiti, a sve ostalo što ste me pitali nije nikako predmet Konačnog Konačnog prijedloga zakona o zaštiti na radu. Ono što mogu ovom prilikom jest da naši inspektori rade jako dobar posao, da imaju tzv. jedinicu koja je na raspolaganju od 0 do 24 sve dane u tjednu kako bi reagirali upravo u hitnim i smrtnim slučajevima. Hvala lijepa. Sljedeće replike poštovanog zastupnika Silvana Hrelje. ovaj zakon i postupak donošenja zakona na žalost korak nazad u dosegnutoj razini zaštite na radu u Republici Hrvatskoj. Prvo, činjenica je da u članku zakona piše da je ravnatelj, sadašnji ravnatelj Zavoda dužan u roku, po donošenju ovog zakona ugasiti podnijeti zahtjev za gašenje Zavoda za zaštitu na radu. da on nestaje, a ljudi će se pripojiti ministarstvu. Nismo mi postavljali pitanje ljudi, nego pitanje Zavoda za unapređenje zaštite na radu kao autonomne institucije. Ne možete govoriti da nešto unapređujemo, a ono što je bilo, trebalo biti nositelj unapređenja gasimo. I principa radi, ovaj se zakon donosi i predlaže bez suglasnosti socijalnih partnera u Republici Hrvatskoj u izostanku rada Gospodarsko-socijalnoj vijeća, a to je pametnom dosta. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Odgovor poštovane državne tajnice. Poštovani gospodine Hrelja, zahvaljujem na pitanju. Dakle, prije svega moram još jedanput naglasiti da se vezano uz Zavod za unapređivanje zaštite na radu mijenja samo forma, a kvaliteta ne. Kvaliteta ostaje ista, dapače, i dalje želimo unapređivati taj segment. Osim toga, pitali ste me za socijalne partnere, ono na što bih voljela podsjetiti da je od prvog čitanja da su pribavljena sva prethodna mišljenja, da je održano pet radnih skupina od svibnja do rujna 2017. godine, provedena dva kruga e-savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, GSV se sastao 3.5., bila su pozitivna mišljenja sa izdvojenim mišljenjem NHS-a. Znate i sami da je 2. kolovoza 2018. godine bio donesen zaključak Vlade o kome sam malo prije govorila i temeljem toga Ministarstvo se uskladilo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Sljedeća replika poštovane zastupnice Marije Alfirev. Hvala poštovani potpredsjedniče. Uvažena državna tajnice, pa evo ja bih vas molila zaista da mi probate objasniti to što ste sad u ovom zakonu i Konačnom prijedlogu zakona zakona unatoč svim primjedbama koje su bile u prvom čitanju, a koje se odnose na izuzimanje samozaposlenih osoba iz odredbi ovog zakona i primjene odredbi ovog zakona, da mi objasnite kako to da se one moraju primjenjivati, dakle, odredbe se moraju primijeniti čim čovjek, dakle, netko ima zaposlenu jednu osobu, znači na jednoj mikropoduzetnika, a na osobu koja samu sebe zaposli, dakle, samozaposlenu osobu to se ne primjenjuje već ste prepustili jednoj svijesti, savjesti i vlastitoj odgovornosti koju tumačite sukladno Ustavu? Isto tako, i dvije se, ovo se primjenjuje dakle, na dvije samozaposlene osobe. Pa objasnite mi tu razliku zbog čega

benefita mirkopoduzetnika rasterećujemo samozaposlene osobe odnosno, one koji su ujedno i jedina pravna osoba koja je u tom subjektu radnik. Međutim, to nikako ne znači u koliko, da oni imaju upravo jednog SOR-ovca, odnosno osobu koja im je na stručnom usavršavanju i koja je kod njih taj zakon se samim time počinje odnositi na njih. Dakle, u koliko za njih radi jedna osoba ili više njih pa da je upravo SOR-ovac, to se počinje odnositi na njih. A što se tiče samozaposlenih, odnosno te jedne osobe eto naš je stav da je to dobra mjera i da je to dobro rasterećivanje. Sljedeća replika poštovanog zastupnika Ivice Mišića. **Mišić, Ivica (Nezavisni)** Hvala potpredsjedniče Sabora. Poštovana tajnice. Administrativno rasterećenje obrtnika, čestitam, mislim da je to dobar put i posebno ovih mali koji sam sebe zapošljava ili jednog ili dva. I mislim da ova Vlada u ovoj godini je dosta toga doprinijela. Međutim, ozljeda na radu i ostalo, to ima i propisi koji svi znamo kakvi su i tu se možemo pridržavati svi mi obrtnici i poduzetnici. Međutim, ima jedna stvar što nije dobra možda u našem sustavu, obrtnik, samostalni obrtnik kada dođe u problem i dođe u jednostavno nemogućnost rada on ne može se prijaviti na biro, ne može biti na birou, ne može imati ista prava kao i drugi koji odlaze na biro što bi po mom mišljenju trebalo. Iako odgovara svojom imovinom, odgovara svojom kompletnom imovinom dok poduzeća i d.o.o. oni to nemaju. Prema tome, to bi trebalo staviti možda u zakon da obrtnici mogu određeno vrijeme biti kada nisu dovoljno solventni biti na zavodu za zapošljavanje. Hvala.

Ono što želim najprije odgovoriti jest da imaju pravo ti ljudi kada zatvore obrt prijaviti se na Hrvatski zavod za zapošljavanje. Dakle, drago mi je da ste prepoznali važnost i ovoga Zakona i rasterećivanja poduzetnika, ali isto tako i podizanja razine zaštite na radu. Osim toga ono što bih ovom prilikom voljela naglasiti jesu mjere aktivne politike zapošljavanja Ministarstva rada, mirovinskoga sustava za koje smo u ovoj godini izdvojili 2 milijarde i 600 milijuna kuna. Sveukupno u dvije godine obnašanja odgovornosti Vlade 4 milijarde i 500 milijuna kuna što je nikada više u povijesti Republike Hrvatske. I mislim da te brojke dovoljno govore koliko je ovoj Vladi, ovom Ministarstvu stalo zaista do zapošljavanja. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Poštovani predsjednik Odbora za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo, Gordan Maras. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo je na svojoj 37. sjednici održanoj 26. rujna raspravljao o Konačnom prijedlogu Odbor je navedeni akt raspravio sukladno članku 83. Poslovnika Hrvatskoga sabora kao matično radno tijelo. Odboru su dostavili primjedbe na navedeni akt Nezavisni hrvatski sindikati i prof. Marinko Učur, imenovani član Odbora. U uvodnom izlaganju predstavnica predlagatelja obrazložila je osnovne razlike između rješenja ovoga Zakona u odnosu na rješenje iz prijedloga prvog čitanja zakona. Pritom je istaknula da se sukladno zaključku Vlade Republike Hrvatske od 2. 8. ove godine koji se odnosi na ukidanje i smanjenje broja agencija i zavoda, ukida Zavod za unapređenje zaštite na radu te da će poslove Zavoda preuzeti Ministarstvo rada i mirovinskog sustava. Budući da su akcijskim planom Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva od siječnja 2017. utvrđene mjere za racionalizaciju pojedinih obveza iz područja zaštite na radu, pristupilo se odgovarajućim izmjenama i dopunama zakona. U raspravi je naglašeno kako je cilj predloženog zakona racionalnija provedba obveza iz područja zaštite na radu, što će u konačnici pridonijeti rasterećenju gospodarstva. također u raspravi je naglašeno da predložene izmjene i dopune neće utjecati na smanjenje stupnja sigurnosti i zaštite radnika na mjestu rada odnosno neće se povećati rizik od nastanka ozljeda na radu i profesionalnih bolesti. U raspravi su iznijete i sljedeće primjedbe, prijedlozi mišljenja. Prilikom izrade zakona izostao je po tvrdnji sindikata socijalni dijalog odnosno nisu konzultirani socijalni partneri sindikati, stoga bi predloženi zakon trebalo povući iz procedure. Izuzimanje obrtnika od primjene odredbi Zakona o zaštiti na radu, po mišljenju dijela članova Odbora je loše rješenje tim više jer samozaposlene osobe mogu raditi i sa opasnim kemikalijama, biološkim agensima i strojevima. morale bi primjenjivati barem opća načela prevencije i pravila zaštite na radu. Nadalje, odredbe kojima se smanjuje učestalost održavanja sjednica Odbora za zaštitu na radu sa 4 na 2 godišnje je neopravdano, kao i na smanjenje broja radnika osposobljenih za pružanje prve pomoći. Dio članova Odbora je mišljenja da predloženi zakon nije uspostavio ravnotežu između zaštite radnika i rasterećenja poslodavca odnosno rade se uštede na štetu zdravlja radnika. Nadalje, prijepor izaziva i predloženo rješenje o prestanku rada Zavoda za unapređenje zaštite na radu te preuzimanje poslova Zavoda od strane Ministarstva rada i mirovinskog sustava, a u raspravi je više puta naglašeno da sigurnost i zaštita zdravlja predloženim zakonom nije smanjena, već se radi samo o administrativnom rasterećenju poslodavca što je rekla ovdje i državna tajnica. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, sa 7 za, 2 protiv i 1 suzdržan odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa. Otvaram raspravu. I prvi Klub zastupnika bit će onaj HDZ-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Mladen Karlić. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa suradnicima, cijenjene kolegice i kolege. Evo, pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu. Ovim se zakonom uređuje sustav zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, nacionalna politika i aktivnosti, pravila osnovne prevencije i zaštite na radu, obveze poslodavaca, djelatnika, radnika znači, povjerenika i sve što je vezano uz zaštitu na radu. I naravno da je ovo jedan zakon koji je evo već na snazi od prije i naravno koliko se sjećam kroz raspravu veći dio zastupnika je govorio da je on solidno izrađen. Pred nama su sada izmjene i dopune i to iz nekoliko razloga. Prvi razlog evo koliko je nekoliko puta već naveden, to je radi provođenja akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za administrativno rasterećenje gospodarstva od siječnja 2017. kojim se htjelo malo racionalizirati, pomoći poduzetnici, smanjiti one obveze sve koje imaju i razne namete parafiskalne. Drugi razlog zbog čega se ide u ovu izmjenu je i zaključak Vlade Republike Hrvatske od 2. kolovoza kojim se prihvaća prijedlog smanjenja ovih brojnih agencija, zavoda, fondova, pa evo tako i Zavod za unapređenje zaštite na radu koji prelazi sada u sustav sustav Ministarstva. I treći razlog za kojeg, zbog kojeg se donosi zakon je da bi se druge zakonske obveze kao što je stručno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu uredile na način da se njihova provedba osigura bez vođenje upravnog postupka kao da se i jasnije propišu pojedine obveze poslodavca, naročito one za čije provođenje su propisane prekršajne mjere. Izmijene i dopune ovog zakona neće utjecati na smanjenje stupnja sigurnosti, ne bi trebale utjecati na smanjenje sigurnosti zaštite zdravlja i zaštite zdravlja radnika na mjestu rada kod poslodavca, odnosno ne bi trebali povećati rizik od nastanka ozljeda na radu, profesionalne bolesti, bolesti vezanih sa radom. Osigurat će se određeno administrativno rasterećenje poslodavca. Ono što je isto bitno da primjena pravila zaštite na radu na mjestima rada usklađena su sa direktivama Europske unije na području sigurnosti zaštite zdravlja na radu. Znači sav ovaj zakon naš je usklađen sa svim pravilima i direktivama Europske unije, znači nismo nigdje pogriješili odnosno, imamo sve ono što i treba. Ali cilj prvenstveni je ipak rasteretiti gospodarstvo i pomoći u ovim vremenima znači da bi osnažili gospodarstvo, a onda ćemo time pomoći i radnicima. Ono što je isto važno, uočena je potreba dorade i dopune pojedinih odredaba u smislu jasnijih formulacija zakona posebno kod obavljanja pojedinih specifičnih poslova gdje se ne mogu u cijelosti primijeniti opća pravila prevencije. Također zakonom su obuhvaćena i pitanja zaštite na radu obrtnika i samozaposlenih osoba što je evo već i govoreno, rečeno zapravo i kroz ove brojne replike. Ali budući da je procjena rizika polazište za provedbu zaštite na radu, a procjena rizika od oštećenja obuhvaća utvrđivanje odnosa između razine izloženosti štetnom čimbeniku i njegova učinka na organizam u obliku patoloških promjena, odnosno bolesti ili ozljeda koje se mogu dogoditi. I to je zapravo ono što je najvažnije, što je cilj, smanjiti rizik koji rizik koji se može dogoditi na mjestu rada i tako zapravo osigurati zaštitu radnicima, a onda indirektno poslodavcima i svima drugima. Zato je važno da svi radnici, naravno i vodstvo tvrtke sudjeluje i bude uključeno u procjenu rizika i mislim da je to zapravo i zadaća svake tvrtke, svake osobe koja radi da pomogne da rad bude što sigurniji, da bude što zdraviji sa što manje bilo kakvih rizika koji bi mogli nastati na radnome mjestu. I u tom bi se naravno i radnici trebali puno snažnije uključivati, odnosno razviti ta svijest koliko su zapravo oni važni, koliko mogu pomoći u toj procjeni rizika, koliko mogu pomoći da se svi ti rizici smanje i zapravo dovede do što veće sigurnosti, što manjeg broja ozljeda na radnom mjestu. Također predviđeno je usklađivanje pojedinih odredaba zakona s odredbama Zakona o radu, Zakona o ograničavanju duhanskih i srodnih proizvoda koji se evo proširuje što je izuzetno važno za nepušače. Ovim zakonom se usklađuje i sastav članova Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu, sa izmjenama ovog zakona vezanim uz ukidanje Zavoda za unapređenje zaštite na radu, te radi uključivanja u njegov sastav člana koji će predstavljati segment zaštite na radu. Ovim se Prijedlogom izmjena i dopuna zakona uređuje evo neke stvari koje i pojmovi pa ću samo neke od njih navesti, znači to je pojam bolesti u vezi sa radom, koji se spominje u Zakonu o zaštiti na radu, ali bez pojašnjenja značaja. Utvrđuje se … ne primjenjuje na obrtnike koji obrt obavlja sam, kao nit na poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba koja je ujedno i jedini radnik poslodavca, što je isto tako već rečeno. Preoblikuje se odredba u vezi s uređenjem provedbe zaštite na radu prigodom obavljanja pojedinih specifičnih poslova kod kojih je njihova posebnost u proturječnosti s primjenom načela prevencije. A to su znači policija, pirotehničari, vojska, vatrogasci i sl. službe koje zapravo idu na takva mjesta gdje postoje veliki rizici. Obvezuje se poslodavac da u … radnika, odnosno njihovih predstavnika … procjenjivanje rizika ima dokumentirane informacije. Smanjuje se učestvovanje, održavanje redovnih sjednica odbora zaštite na radu sa jednom u 3, sa jednom u 6 mjeseci. Smanjuje se broj sposobnih radnika za pružanje prve pomoći na ukupan broj sa jednog na 20, na jednog 50. E sad, to je vidim izazvalo dosta rasprave u prvom čitanju obzirom da 30 godina radim kao instruktor prve pomoći za vozače i za radnike, svjestan da vrlo malo je ljudi koji kad dođu na taj tečaj, bilo kao vozači, bilo kao radnici to morat imat zbog posla, vrlo malo je onih koji su ozbiljno za to zainteresirani i na žalost, evo to je problem koji moramo staviti u svijest svakog čovjeka da je osnova nešto, osnova nekakve zdravstvene kulture znati pružit prvu pomoć i to mislim da bi trebalo biti nešto što bi se trebalo učiti u školama, da ovdje na ovome ako će to dovesti do rasterećenja i pomoći poduzetnicima ali je vrlo bitno ovo što je kasnije naznačeno znači da uvijek mora biti na gradilištu jedna osoba bez obzira koliko ima, znači mora biti više osoba koje će znati dobro pružiti prvu pomoć i naravno na svakom gradilištu i svakoj smjeni tako da se ne može dogoditi da piše jedan, a zapravo mora biti više osoba ako je radno mjesto odnosno tvrtka takva da ima više gradilišta ili više smjena u kojima će trebati nekoliko osoba bez obzira na broj radnika. Tako da time možemo, zapravo ono što je bitno da bude pokriveno uvijek gradilište sa osobom koja zna pružit, ali kad bi ta osoba znala stručno pružit prvu pomoć kako se zapravo traži znači da bi trebala znati i nešto više od one osnovne pružanja prve pomoći posebno vezano uz specifičnost posla na radnom mjestu na kojem se zapravo nalazi za koji je zadužena za pružanje prve pomoći. Ali ono što je vrlo važno da svaka osoba bi zapravo trebala znati prvu pomoć i to bi trebalo biti nešto kao što su i osnove nekakve opće kulture. Pojam radne sposobnosti zamjenjuju se zdravstvenom sposobnosti. Budući da pitanje radne sposobnosti nisu predmet ovog zakona, preoblikuju se prekršajne odredbe u vezi izrade elaborata zaštite na radu, prijave početka … radova, izrade plana, izvođenja radova, izrade procjene rizika te obavljanje poslova zaštite rada od strane ovlaštene osobe. Dopunjuje se i prekršajna odredba u vezi izrade procjene rizika za slučaj kad se izradi procjena u kojoj nisu sudjelovali radnici, odnosno njihovi predstavnici. ono što mislim da je vrlo važno znači da da ovaj zakon ima cilj i rasteretiti tj. pomoći malo gospodarstvu, ali da neće narušiti sprječavanja ozljeda na radu i preventivno djelovanje unapređenja zaštite na radu odnosno da je zaštita na radu nešto što je vrlo važno i ozbiljno i da svaki djelatnik, svaki zapravo član te tvrtke, obrta ili pravne osobe bi trebao doprinijeti da budu svi što bolje zaštićeni odnosno da je što manji rizik od nastanka bolesti. Evo, u tom smislu Hrvatska demokratska zajednica će Klub podržati ovaj prijedlog Konačnog zakona o zaštiti na radu. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Glasa i HSU-a u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Silvano Hrelja. Izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani gospodine potpredsjedniče. Poštovana državna tajnice sa sa suradnicima. Dakle, kako sam i u početnoj replici rekao u odnosu na 2002. godinu kada je ovaj Zakon ispregovaran sa socijalnim partnerima, dakle, ovo nije zakon koji je donio netko na štetu drugoga, nego su socijalni partneri sjedili i dugo raspravljali što je dobro za sustav zaštite na radu a ne što je poseban interes ili poslodavaca, ili sindikata ili Vlade i našli su zajedničko rješenje. I te 2002. godine je usvojen zakon koji je i sada i bez obzira na ove izmjene će biti negdje 95% tog zakona koji je usvojen 2002. godine, bez obzira na ove promjene, ona suština zakona i duh zakona će ostati isti. Ja samo reagiram burno kada znam koliko ovu oblast cijene u Europi, kada znam koliko možemo eventualno povući sredstava iz Europskog socijalnog fonda na temu na temu zaštite na radu i zdravlja na radu da možemo raditi tuđim novcem odnosno voziti na tuđi benzin i davati publikacije i baviti se preventivom iz zaštite na radu, pa mi nikako nije jasno zašto onda a to je uvjet Europe da se daje taj novac institucijama koje su utemeljene na tripartitnom socijalnom dijalogu, a ne da je to samo isključivo pod kontrolom Vlade i ministarstava. Dakle, u tom participativnom modelu to se favorizira iz Europe i ja ne razumijem zašto smo morali ići na ukidanje ukidanje odnosno pripajanje Ministarstvu Zavoda za unapređenje zaštite na radu i Zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Ako je netko htio Ako je netko htio uštedjeti, onda je mogao spojiti ta dva zavoda i eventualno tu napraviti određenu racionalizaciju, ali ne ukinuti ih. Tko god tvrdi da nema ukidanja griješi, jer u člancima zakona stoji izričito rečeno da će ravnatelj toga zavoda, konkretno ovdje se spominje Zavod za unapređenju zaštite na radu da će u određenom roku podnijeti zahtjev za gašenje Zavoda za zaštitu na radu. Dakle, potpuno nepotrebna priča. Drugo, postupak donošenja ovoga Zakona dakle, mi u opremi ovoga Zakona ovdje, državna tajnice molim vas, u opremi ovoga Zakona nemamo izvješće o provedenom drugom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću u opremi ovoga zakona. Nemamo suglasnost socijalnih partnera, a ovdje bi trebala biti suglasnost ili mišljenje, ili izdvojeno mišljenje socijalnih partnera, ali to nemamo. Zašto nemamo? Zato što je Gospodarsko socijalno vijeće u blokadi, a isto tako nije se našla niti radna skupina koja je bila zadužena za izradu Konačnog prijedloga zakona nije se sastala i to nije produkt rada te radne skupine, nego je to uradak ministarstva. Mislim da dobru praksu, dobru razinu, dobri demokratski standard se ovdje bez potrebe spušta na nižu razinu, a to se poprilično jako u zaštiti na radu gleda u europskim institucijama bilo da se radi o Agenciji za zaštitu na radu u Bilbau, bilo da se radi o sindikalnom Trade Union Tehnical Biro u Bruxellesu itd. Puno se daje na taj socijalni dijalog i tripartitno upravljanje ovakvim institucijama. Dakle, to nije ono obična agencija koju jedno ministarstvo da bi zaposlilo nekoga osnovalo. Radi se o nečem puno značajnijem, jer se tehnologije mijenjaju, jer svijet rada napreduje, jer to treba u kontinuitetu pratiti i razvijati, a ne zbog toga što je nečiji hir ili nije da to postoji ili ne postoji. Dakle, mi Klub Glasa i HSU-a ne može nikako glasati za ovaj Zakon iz ovog principijelnog razloga i mi ćemo predložiti Hrvatskom saboru zaključak da ovo ide u treće čitanje. Znam da ćete to odbiti, iako to nije ni pametno, ni razumno jer ako je nešto stvoreno na socijalnom dijalogu, zašto taj socijalni dijalog prekidate. Nije pametno, nije razumno, nije hajmo isplativo u odnosu na ono kako nas gleda demokratski demokratski svijet, demokratska Europa, razvijene europske zemlje koje jako puno polažu na ovu oblast zaštite na radu. Vi možete meni dati garanciju da će sve biti kao prije. Ja sam siguran da neće i ove institucije autonomno neće moći raditi, a poprilično se kumuliralo znanja u tim institucijama bilo u Zavodu za unapređenje zaštite na radu, bilo u Zavodu za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. Dalje, moram priznati da imamo i jedno 8 amandmana, naravno prvi je provokacija da u čl. 3. ostane zavod za unapređenje zaštite na radu, pretpostavljam ako ste to odlučili da ćete to odbit. Ali opet kažem preporučam vam treće čitanje, idemo na popravni, priznajem čak i neke stvari koje vi želite promijenit. OK vaša stvar, ali principijelno ne radimo dobro, postupovno ne radimo dobro. Što se tiče ovih naših prijepora oko rada obrtnika ili samozaposlenih osoba itd. Ma zašto mi izdvajamo kategorije pravnih osoba ili fizičkih osoba, u čemu je problem? U čemu je tu problem? Zašto u stavku 1. ako obrtnik radi sam ne mora, može se izuzeti od dijela primjene odredbi Zakona o zaštiti na radu, ali ako rade dva u stavku 2. ne može? Ako rade dva zajedno, dva obrtnika u stavku 2. ne može se to, kada zajedno ili s drugim osobama ili više drugih osoba obavljaju radove na istom mjestu rada, onda su obavezne to primjenjivati. Pa ljudi, šta mi to radimo? Ja mislim da pravo da ne primjenjuju jedan dio odredbi Zakona o radu, imaju sve pravne i fizičke osobe ako dokažu da prilikom obavljanja poslova na određenom mjestu rada nema štetnosti i opasnosti. Zato radimo procjene rizika, zato radimo procjenu štetnosti i opasnosti. Zašto bi mi rekli ako radiš sam onda možeš trovat okoliš ili nekog drugo, onda možeš ispustit u kanalizaciju pa nek sutra eksplodira otrovne … ili eksplozivne i zapaljive … ako radiš nešto sam u svom stanu. A to što dovodiš u opasnost druge? Nikom ništa? Mi smo ovim ovim odredbama amnestirali neke ljude da prošire opasnost od svoje djelatnosti ili svojeg privatnog rada ili bavljenja nečim na druge ljude u okolišu. Dakle, ja vam nudim i u amandmanu vam nudimo drugu formulaciju da postoji mogućnost izuzeća od primjene određenih odredbi ovoga Zakona i za pravne i za fizičke osobe bez razlike o njihovom obliku u koliko dokažu da pri obavljanju tih poslova nema štetnosti i opasnosti. Isto tako, dobra vam je ova formulacija koje izuzima vatrogasce, oružane snage, itd. Međutim, zašto kad imate dobro formulaciju zašto ne stavite točku iza vatrogasaca i pirotehničara? Zašto treba navoditi – te drugim specifičnim poslovima? vi ste točno rekli, oni koji ne moraju, jer su suprotstavljeni poslovi nekim općim načelima zaštite na radu. Pa stanite tu, ako se pojave neki drugi poslovi onda ćemo radit izmjenu zakona. Ali šta to znači, ostali specifični poslovi? Hoće vam se netko naći i reći mi radimo neke specifične poslove pa nismo dužni to raditi? I drugo, tu imam jednu veliku dilemu isto ovo molim vas slušajte samo trenutak. Imam jednu veliku dilemu jer upisujete na više mjesta priznata pravila zaštite na radu. Da će se poslove obavljati odnosno, da će se zaštita urediti posebnim propisima što je u redu ili priznatim pravilima zaštite na radu. Ajde da mi tu nešto raščistimo. Postoji pisana zaštita na radu i postoji nepisana zaštita na radu. U pisanoj zaštiti na radu su opća pravila zaštite na radu, to znači kako treba urediti radni okoliš da se rad odvija na siguran način ili posebna pravila zaštite na radu koja to je skup pravila koji govori kako se osoba mora prema određenoj štetnosti i opasnosti ponašati. Da li mora koristiti zaštitne naprave, zaštitna odijela? Dakle, svuda onda gdje nije osnovnim pravilima moguće eliminirati uzroke štiti se čovjek kroz postupke ili na kraju kroz zaštitna odijela. Priznato pravilo zaštite na radu. Kako da vam to ilustriram? Priznato pravilo zaštite na radu, vi možete s lopatom radit da ste jaki i na mišiće i samo ovako grabit. U suštini priznato pravilo na radu je da vi sa koljenom tom lopatom napravite polugu. To je priznato pravilo zaštite na radu kojim se ne piše, ne piše se to je uobičajeno pravilo. Prema tome, ne trebamo govoriti da ćemo nešto urediti urediti priznatim pravilima zaštite na radu jer je to nešto što je stvarano i što je uvrijeđeno kako se na sigurniji, bolji i kvalitetniji rad obavljaju određeni radni postupci. Dakle, molim vas da tu, to vam je u stavku 4. članka 4. pa malo si to još jednom pogledajte. Dakle, isto tako u članku 6. koji se odnosi na članak 18. stavak 5. kaže – poslodavac je obavezan radnike odnosno, njihove predstavnike uključiti u postupak procjene rizika rizika i o tome voditi, imati dokumentirane informacije. Pa šta ne napišemo nešto što svi razumijemo? Da li mi netko može objasniti što znači – imati dokumentiranu informaciju? Pa valjda ili vodimo zapisnik ili vodimo neku evidenciju sastanaka, mislim, ne znam. Ajmo to reći jednostavnijim rječnikom ne, dokumentirana informacija. Ili ja ne razumijem novi hrvatski jezik ali ovo mi ne daje neki sadržaj. Dalje, kad smo kod Nacionalnog vijeća. Da imamo još jedan problem Nacionalno vijeće za zaštitu na radu, napravilo je prijedlog strategije razvoja zaštite na radu u Republici Hrvatskoj, Vlada nije uputila tu strategiju u usvajanje u Hrvatski sabor. Dakle, to je mrtvo slovo na papiru, pa se pitam zašto to nacionalno vijeće. U moje vrijeme kada sam bio član tog Nacionalnog vijeća bili smo poprilično aktivni i predlagali smo određene aktivnosti u smislu prevencije ozljeda na radu. Razgovarali smo o određenim kampanjama sigurnosti na radu itd. i davali prijedloge Vladi. Nacionalno vijeće je savjetodavno tijelo Vlade i ne razumijem zašto sada Ministarstvo rada i Ministarstvo zdravlja moraju imati tri člana odnosno moraju imati veći broj članova u odnosu na ostale socijalne partnere. Pa onda napravite ako hoćete bar ako onda napravite 3, 3, 3. Napravite 3 predstavnika ministarstva. Umjesto Ministarstva rada, stavite i ministricu obrazovanja jer bi u školi trebalo početi učiti o sustavu zaštite na radu i ljude učiti učiti da to nije hir da nekoga tjeramo da koristi zaštitna sredstva, nego da je to u interesu njihovog zdravlja, sigurnosti života i zdravlja. Pa stavite 3 predstavnika sindikata i molim vas u 3 predstavnika sindikata stavite 2 udruge poslodavaca i jedan obrtnika jer upravo radi ovoga prijepora koji imamo na početku da li obrtnici smiju ili ne smiju, da li mogu biti izuzeti ili ne mogu, pa da se i oni malo počinju baviti zaštitom na radu. ostatak ću reći u svojoj pojedinačnoj diskusiji. Ja se nadam da ćete neke od ovih prijedloga uvažiti, a najviše bi volio da uvažite treće čitanje. Hvala lijepo. **Reiner, Željko (HDZ)** Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj SDP-a. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Ja vas molim da svojim autoritetom utječete na Vladu Republike Hrvatske da počnu odgovarati na zastupnička pitanja. Imamo zastupničkih pitanja postavljenih prije 4, 5 mjeseci sa 4 požurnice i još uvijek nemamo odgovore. Predsjednika Sabora gospodina Jandrokovića neću niti pitati jer je on u potpunosti podredio ovaj Sabor Vladi Republike Hrvatske. Ali ja od vas kao akademika, kao čovjeka sa autoritetom očekujem da izvršite pritisak na Vladu Republike Hrvatske da končano počnu odgovarati na zastupnička pitanja. Hvala. **Reiner, Željko (HDZ)** Dobro. To znate i sami da nije tema i izvan Poslovnika je. Međutim, slažem se slažem se s vama i skrenut ću pozornost. Vlada mora odgovarati u odgovarajućem roku na pitanja saborskih zastupnika. Apsolutno se s time slažem i ja ću skrenuti pozornost i predsjedniku Vlade na to.

Imali ste već danas stanku, prema tome ne možete po Poslovniku više imati. Dobro. Evo sada će u ime Kluba zastupnika SDP-a govoriti poštovani zastupnik Saša Đujić. **Đujić, Saša (SDP)** Hvala potpredsjedniče. Kolegice i kolege, uvažena državna tajnice sa suradnicima. Ja na početku želim reći da je ovo vrlo važan zakon iako se to možda tako nekima i ne čini, danas je u Novom listu u jednoj kolumni jako dobro napisano da Hrvatski sabor danas raspravlja o izmjenama i dopunama Prijedloga o Zakonu o zaštiti na radu koji je najdosadniji zakon na svijetu. To tako piše u Novom listu, dakle citiram, osim onoga trenutka kada se nekome dogodi nesreća, kada netko nastrada, ili kada netko oboli onda to postaje najvažniji zakon na svijetu ali na žalost i dalje samo toj osobi koja je nastradala. da želim skrenuti pozornost da je ovo jedan vrlo važan zakon, da aktualni zakon čije izmjene sada radimo je na snazi od 2014. godine, da je tada donesen uz puno isto buke, puno primjedbi, puno stvari koje kao nisu valjale. Međutim, za razliku od ovoga što vi sada radite 2014. godine ipak je provedena rasprava i usuglašavanje sa socijalnim partnerima i 2014. godine mnoge primjedbe koje su bile na ovaj zakon su i uvažene. vidimo da danas vi radite nešto sasvim suprotnim putem. Moram reći da će Klub SDP-a podržati prijedlog HSU-a i Glasa da ovaj Zakon ide u treće čitanje i to je jedina varijanta da mi ovaj zakon u konačnici podržimo ako on ode u treće čitanje ako se naše primjedbe u trećem čitanju uvaže. Dakle, kao što sam rekao i u prvom čitanju, ovaj Zakon iz 2014. godine do sada je hajmo reći već ga je malo i pogazilo vrijeme i trebalo ga je mijenjati. Kada smo vidjeli da ide ovaj vaš prijedlog bili smo jako zadovoljni jako sretni i to smo i rekli u prvom čitanju jer su izmjene ovoga zakona nužne i bile su potrebne. Međutim, na kraju ovo što ste radili bilo bi bolje da niste radili ništa, da je ostalo sve ovako kako je i da se ništa nije diralo po ovom pitanju. Žao mi je što niz prijedloga rekli smo u prvom čitanju isto da smo sretni da zakon ide i u redovnu proceduru i stvarno smo se nadali, očekivali da ćete u ovom do ovog drugog čitanja prihvatiti naše prijedloge iz opozicije koji su bili dobronamjerni i išli su u korist upravo tih radnika kojima vi sada ukidate i ograničavate prava odnosno izlažete njihovu sigurnost i zdravlje još većem riziku nego što ga imaju do sada. Na žalost niste prihvatili niti jedan naš prijedlog, niti jednu našu primjedbu iz prvog čitanja. Opet me smeta rekao sam vam državna tajnice i u replici, rekao sam vam to i na Odboru za rad i mirovinski sustav, smeta mi kada se na zaštitu na radu gleda kao na administrativno rasterećenje jer to je ono kako bi se ova tematika zadnje trebala nazivati. Dakle, ovo što ste rekli jedan dio, ali opet dominira tu administrativno rasterećenje u odnosu na prevenciju i sigurnost. To je nedopustivo. Zaštita na radu nikako ne smije biti trošak i ne smije se promatrati kao trošak. I iskreno, mene baš briga što o ovom pitanju misli Ministarstvo gospodarstva. Baš me briga. Ja sam član Odbora za gospodarstvo, ali kada je pitanje sigurnost radnika i zdravlje radnika, onda je zadnje što me briga što misli Ministarstvo gospodarstva. Ali me itekako brine što misli vaše ministarstvo, a vaše ministarstvo se poziva upravo na Ministarstvo gospodarstva i vi koji se zovete Ministarstvo rada i trebali bi ste štitit prava radnika upravo štitite prava onih koji ugrožavaju prava radnika, na žalost. Da ne bi bilo generalizacije nije to većinom tako, ali na žalost imamo puno negativnih primjera. Ja sam i u prvom čitanju govorio u zapadnoj Europi, u zemljama, država propiše određene norme sigurnosti na radu kojih se poslodavci trebaju držati i u razvijenim zemljama poslodavci i nadilaze te propisane norme, daju još veću sigurnost svojim radnicima i povećavaju standarde. Na žalost, mi kao zemlja još nismo ni blizu tome. Dakle, kod nas jedan dio poslodavaca opet ne svi, čak gledaju i ove propisane norme koje imamo kako da zaobiđu. Mi imamo hrpe slučajeva gdje se dešavaju ozljede na radu u određenim poduzećima privatnim, znači neću govoriti, državu ću izuzet iz ovoga jer država se ipak drži zakona po ovom pitanju. Ali u određenim privatnim poduzećima radnik nastrada na radu i onda mu poslodavac kaže odi doma i prijavi da si doma nastradao jer ako mu prijavi da je nastradao u poduzeću njemu odmah dolazi inspekcija i imat će ne znam kakve probleme, a s druge strane ako radnici na to ne pristanu onda im prijeti otkaz. I otvoreno se određenim ljudima u Hrvatskoj prijeti otkazom ako prijave ozljedu na radu u svom poduzeću, a samim time gube i određena prava koja proizlaze iz ovog zakona. I zbog toga, upravo je trebalo još o nekim stvarima u ovom zakonu prići rigoroznije, a ne na način na koji ste vi to napravili. Ja ću sada spomenut samo par stvari s kojima se mi u SDP-u ne slažemo jer smo u prvom čitanju iznijeli cijeli niz koji niste ništa prihvatili, ali moram spomenuti ovdje kao i kolega Hrelja prije mene. Mi svakako smo protiv ove priče da se obrtnici izuzimaju iz obveza u ovom zakonu određenom, OK pričali smo u prvom čitanju da se moglo razmišljati o poduzećima i obrtnicima koji nemaju ni jednog zaposlenog, a to se odmah vidi. Ali to što netko radi sam i što netko radi neke vrste zanimanja, opet ću ponovit, ne znači ako obrtnih je u nekom zanimanju koje možda nije toliko opasno, ne znači da njegova sigurnost nije ugrožena jer i on obavlja poslove na različitim mjestima. Dakle, električar obavlja poslove na razno raznim mjestima, ugroženi su i ljudi koji se kreću gdje obrtnik obavlja neki svoj posao, obični građani, civili vi i ja, tko dođe na neku zonu gdje neki obrtnik nešto radi. Ugroženi si i ostali obrtnici koji rade na tom području, a ugrožen je i obrtnik ako npr. radi u krugu nekom gdje postoje nekakve kemikalije, gdje postoje nekakva, gdje je neko ugroženo područje koje samo po sebi nije sigurno. I zbog toga govoriti on je sam, on je jedan, ne radi puno ugrožene stvari pa ih se treba iz toga izuzet, to smatramo da nije dobro. Tim više, što ni jedna zemlja u okruženju, to ću opet ponovit kao i u prvom čitanju, nema obrtnike izuzete iz obveza Zakona o radu. Znači ni jedna zemlja u regiji u okruženju Hrvatske nema ovu odredbu koju vi sada uvodite, nitko to ne poznaje. I sad ne znam zašto sad baš mi moramo bit prvi? A ako nema nitko oko nas onda to očito nije dobro. Drugo, ono što smo mi predlagali mislili smo da će naić na vaše odobravanje, to je stalno usavršavanje stručnjaka zaštite na radu. Mi smo to predložili u prvom čitanju. Vidim da ne samo da ne idemo na stalno usavršavanje nego u određenim odredbama čak i umanjujete uloge budućih stručnjaka u poduzećima. A mislimo da bi oni upravo trebali imati puno jače uloge da bi se trebali konstantno usavršavat kao što tehnologija ide naprijed, kao što se rad danas je puno drukčiji nego prije 10 ili 15 godina ili 20, tako su i ugroženosti dana drukčije i ljudi koji se bave u svojim poduzećima sigurnosti na radu bi trebali konstantno se usavršavat i unapređivat svoje znanje da bi mogli odoljet tim novim izazovima. A s druge strane treba ojačati njihovu ulogu u poduzećima. Upravo zbog ovog što sam malo prije rekao, zato što oni često u privatnim poduzećima upozore svoje poslodavce na određene norme i mjere kojih se ovi moraju pridržavat, međutim, poslodavci da bi uštedili kupuju jeftiniju opremu ili ne kupuju opremu uopće pa radnici nisu zaštićeni. Pa onda u ovim slučajevima kao što sam već rekao netko se ozlijedi pa mu se kaže odi doma i reci da si doma nešto radio pa da si pao da si se ozlijedio. Ali onda ne samo taj radnik nego i taj stručnjak koji upozori svog poslodavca na određene norme, a ovaj mu kaže – gledaj, šuti i radi ili ćeš dobiti otkaz. I često se oni mijenjaju u poduzećima. I zbog toga ste trebali to još više pojačati te mjere i napraviti to još rigoroznijim, a ne pojednostavljivati stvari po ovako važnim pitanjima. Drugo, opet ću se vratit na prvu pomoć i na broj ljudi koji moraju biti osposobljeni za pružanje prve pomoći u poduzećima. Kao što sam rekao u prvom čitanju, mi smatramo da ova odredba koja je bila do sada da 1 na 20 radnika mora biti osposobljen je premala i očekivali smo od vas da ćete to još postrožit, da će morat biti 1 na 10 osposobljen za pružanje prve pomoći. A ne ovo što vi radite. I da sad to ne argumentiram jer smo u prvom čitanju to puno puta rekli, rekli su kolege prije mene, reći će vjerojatno kolege iza mene. To nije dobro rješenje, ovo koje vi nudite sada, nije dobro. I ja vas molim još jednom razmislite malo o tome do kraja, razmislite možda da ipak odemo u treće čitanje pa da te neke stvari popravimo. Isto smanjenje učestalosti održavanja sjednica Odbora za zaštitu na radu, ovo postojeće rješenje najmanje jednom u 3 mjeseca je zadovoljavajuće i bilo je dobro. I nije nikakva financijska ušteda kada vi sada to propisujete najmanje jednom u 6 mjeseci. Jer to, to Vijeće i te kako je bilo od koristi i poslodavcu i poduzećima imali su puno koristi od njega i njihovih savjeta i prijedloga i smatramo da ne ne treba opet tu ići na jednom mjesečno jer je to previše, ali da postojeća odredba jednom u 3 mjeseca je bila zadovoljavajuća i da niste trebali raditi ovo što sada radite zato što će se sigurno prorijediti njihovo sastajanje. Neće nitko reći evo ne moram jednom u 6 mjeseci pa ću ih sad potaknut da se sastaju jednom mjesečno. Neće. Znači to isto nije dobro. Da ne govorim još jednom da smo nezadovoljni što u izradu ovoga Zakona nisu bili uključeni socijalni partneri. To je najveći propust ovoga zakona odnosno ovih izmjena i tako se stvari ne smiju raditi i to će proizvesti veliko nezadovoljstvo i smatramo da to nije bilo dobro. Ista stvar je s ukidanjem Zavoda i državna tajnice, dobro sam čitao nije nikakav lapsus ni nerazumijevanje. Ovo što vi radite je ukidanje Zavoda, jer stavljanje pod kapu Ministarstva i pod nadležnost Ministarstva jest njegovo ukidanje. A vi ste mogli ova dva zavoda spojiti u jedan pa biste napravili racionalizaciju, ali biste i dalje imali jedan samostalan zavod neovisan o ministarstvu koji bi mogao funkcionirati i onda to ne bi bilo ukidanje i to bi bila onda racionalizacija. A ovo što ste vi napravili je čisto ukidanje i čisto razvlašćivanje tih zavoda i to se nije smjelo dogoditi. Druga stvar za kraj. Već sam rekao, ukoliko ovaj zakon ne bude išao u treće čitanje Klub zastupnika SDP-a bit će izrazito protiv ovih izmjena. Smatramo da ovako kako ste ovo predložili niste trebali niti predlagati. Mi smo se veselili ovim izmjenama. Međutim na kraju ispada da ovo što do sada imamo bi bilo bolje. Sigurnost na radu se zadnjih 15, 20 godina nivo sigurnosti na radu se postepeno gradio kroz niz pregovora, kroz niz zakonskih rješenja. Već u zadnjih 15 godina dostignut je jedan nivo, dostignut je jedan standard i vi ćete sada samo preko noći ovim izmjenama srušiti nešto što se gradilo i radilo zadnjih 15 godina. I smatramo da je to nedopustivo. I još jednom želimo naglasiti, ovaj zakon se nikako ne smije promatrati kao trošak i kroz administrativno rasterećenje. Ima Hrvatska dosta parafiskalnih nameta koji se mogu ukidati i kroz koje se gospodarstvo i poduzetnici mogu rasterećivati. Ovo nikako ne bi smjelo biti područje koje će biti ušteda gospodarstvenicima. Ja sam uvijek prvi za poticanje gospodarstva i za administrativna rasterećenje, međutim ne na sigurnosti radnika i ugrožavanju njihovog zdravlja. Još jednom apeliram na vas da prihvatite ovaj zaključak, prijedlog zaključka kolega iz HSU-a i i Glasa da ovaj Zakon ide u treće čitanje. Inače ćemo mi biti protiv i žao mi je, žao mi je što je ovakav prijedlog uopće u konačnici došao pred nas saborske zastupnike. Hvala lijepo. Hvala lijepa. Sljedeći Klub zastupnika je onaj Mosta i nezavisnih lista u ime kojeg će govoriti poštovani zastupnik Nikola Grmoja. Izvolite. Hvala vam poštovani potpredsjedniče. Između dva čitanja zakona izmijenile su se isključivo odredbe formalne naravi te se bolje definiralo određene pojmove. Jedina suštinska promjena sadržana je u ukidanju Zavoda za unapređivanje zaštite na radu što je učinjeno u okviru akcijskog plana ukidanja viška agencija, zavoda i dr. Stoga ponavljamo u srži mišljenje iz prvog čitanja. Naravno da ne bi trebao biti problem imati jedinstveni stav oko temeljnih pitanja kao što su sigurnost pojedinaca i zaštita života, tako da svaki pomak u zakonodavnom okviru koji će za rezultat imati povećanje sigurnosnih uvjeta treba pohvaliti. Iako je samo donošenje ovoga zakona 2014. godine izazvalo dosta rasprava i kritika u javnosti svih zainteresiranih strana, određeni pomak ipak je učinjen. U konačnici upravo je taj dijalog za posljedicu imao reakciju bivšeg ministra Miranda Mrsića u čijem je mandatu ovaj zakon i ugledao svjetlo dana, pa je ubrzo izmijenjen pravilnik koji je citiram navod Ministarstva rada iz lipnja 2015. „Sada u skladu sa europskom praksom s ciljem povećanja sigurnosti na radnom mjestu, ali i rasterećenja poslodavaca.“ Usudio bih se nadodati da je to samo djelomično točno. U tom smjeru ide i ovaj prijedlog zakona. Činjenica jest da u pojedinim dijelovima ovaj Prijedlog zakona olakšava poslodavcima provođenje mjera zaštite na radu, ali smatram da i dalje to nije dovoljno što ću kratko obrazložiti kroz analizu pojedinih točaka kako prijedloga, tako i pojedinih dijelova samog zakona. Smatram da se trebalo ići u razradu potpuno novog zakonskog prijedloga tim više što neke ključne stvari uopće nisu involvirane u prijedlog zakona, koje Europska unija u mnogim svojim službenim dokumentima navodi kao nužne. To su bolesti uzrokovane radom … sektori, sustav ekonomskih inicijativa i poreznih olakšica. Ovaj zakon ništa od ovih strateških ciljeva nema definirano. Znači, članak 1. ukida se Zavod za unapređivanje zaštite na radu i te će poslove obavljati Ministarstvo rada. Mjera je pohvalna, ali potrebno je pomno pratiti povećanje broja zaposlenih u Ministarstvu na tim poslovima. Članak 3. točka 2. Prijedloga zakona. Bolesti u vezi s radom su bolesti koje uzrokuje više čimbenika od kojih je rad jedan od njih. Što ovo znači? KOje su ovo bolesti? Ovo je iznimno važna točka zakona i zaista je nedopustivo da bude ovako široko i nedorečeno napisana, tim više što je Europska agencija za zaštitu na radu jasno i nedvosmisleno navodi na svojim stranicama koje su to bolesti, koji su uzroci, koje mjere je potrebno poduzeti i koju prevenciju. Puno puta u analizama ističemo manje općenitih pojmova zakonima, a više činjenične konkretnosti. Članak 4. točke 2. i 3. Prijedloga zakona, ovo je u redu. Prijedlog da se odredbe iz ovoga zakona ne odnose na obrtnika koji obrt obavlja sam, kao niti na poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba koji je ujedno i jedini radnik kod poslodavca, osim kada za njih obavljaju određene aktivnosti osobe na radu te da su obvezne primjenjivati ovaj Zakon kada zajedno s drugom osobom ili više drugih osoba obavljaju radove na istom mjestu rada. Članak 6. Prijedloga zakona. Poslodavac je obvezan radnike odnosno njihove predstavnike uključiti u postupak procjene rizika i o tome imati dokumentirane informacije. Ovo je dobro. Upravo Europska agencija za zaštitu na radu navodi važnost da se radnike uključuje u postupak procjene rizika te na svojim stranicama navodi iznimnu važnost jer se time pružaju resursi i znanja potrebna mikroorganizacijama i malim organizacijama da same procjene svoje rizike. Kada uzmemo u obzir da takvi poslovni subjekti čine 90% hrvatskog gospodarstva, onda je značaj ove zakonske mjere još veći. Članak 7. Prijedloga zakona – više je poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji mogu međusobno ugovoriti zajedničko obavljanje poslova poslova zaštite na radu primjenjujući kriterij broja radnika i ostale kriterije iz stavka 1.,2.,3., 4. ovoga članka. Ovo je pozitivno jer ide u smjeru smanjenja troškova poslodavcima. Članak 11. Prijedloga zakona, ovaj članak odnosi se na čl. 43. Zakona, iako ova izmjena ne mijenja bit samoga članka zakona, važno se ovdje očitovati. U članku je propisano da poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje kao sredstvo zaštite na radu pod uvjetima propisanim ovim zakonom. Međutim, nadalje u stavku 4. stoji da ako nadzorni uređaji čitavo vrijeme prave sve pokrete radnika tijekom obavljanja posla odnosno, ako su nadzorni uređaji postavljeni tako da su radnici čitavo vrijeme tijekom rada u vidnom polju nadzornih uređaja poslodavac smije koristiti nadzorne uređaje isključivo na temelju prethodne suglasnosti Radničkog vijeća. U koliko zakon dopušta poslodavcu korištenje video nadzora, u koliko je poslodavac obavijestio radnika prilikom sklapanja ugovora o postojanju istoga, zaista ne razumijemo zašto bi Radničko vijeće ili sindikalni povjerenik s pravom i obvezama Radničkog vijeća određivalo osobi koja je uložila koja je uložila vlastita sredstva u posao u vlastiti prostor ili onaj u zakupu, što on smije ili ne smije u istom? Članak 14. ovaj se članak odnosi na čl. 57. zakona iako ova izmjena ne mijenja bit samoga članka zakona, važno se i ovdje očitovati, u članku je propisano u točkama 1., 2. i 3. da je poslodavac obvezan provoditi zaštitu nepušača od djelovanja duhanskog dima, da je zabranjeno pušenje na radnim sastancima, da je zabranjeno pušenje na mjestu rada. točno način poslodavac još dužan štititi nepušača kad je pušenje na mjestu rada zakonom zabranjeno? Zašto bi poslodavac bio odgovoran za nečije neodgovorno ponašanje, a ne neodgovoran radnik? Članak 18. kako ne bih navodio što je sve poslodavac dužan osigurati, povjereniku zaštite na radu, pročitat. Molim vas kolege malo da poslušate, ako nije zanimljivo izađite, popijte kavu, ali evo dopustite da ovo izložim ovdje. Hvala. Dakle, poslodavac ne smije povjereniku za zaštitu na radu tijekom obnašanja dužnosti bez suglasnosti Radničkog vijeća ili sindikalnog povjerenika koji ima prava i i obveze Radničkog vijeća otkazati ugovor o radu, niti ga na drugi način staviti u nepovoljniji položaj u odnosu na njegove dotadašnje uvjete rada i odnosu na ostale radnike. Ja bih volio da se ovo objasni, znači apsolutno sam za poštivanje prava radnika, ali što u koliko taj radnik ne izvršava svoje dužnosti? Mislim da ovakve stvari nisu dobro, nikako ne potiču izvrsnost u obavljanju radnih zadataka. Kao što ovakve zakonske odredbe potiču poslodavca da sklapaju ugovore o radu na određeno vrijeme na ovako deficitarnom tržištu rada kakvo je Hrvatska postala, vjerujte da ne postoji poslodavac koji će odličnom radniku uručiti otkaz bez ikakvog razloga. Dok znači fleksibilizacija tržišta rada i zakonske regulative dokazano daju odlične rezultate i negiraju općenito mišljenje o nezaštićenosti radnika. Mislim da bi najbolje bilo zaključiti ovu analizu onim što ovaj Prijedlog zakona nema. Odnosno, nema ni sam zakon, a ove dvije ključne stvari bi morao imati i prepoznati. ICT sektor, Europska agencija za zaštitu na radu je pokrenula program projekt predviđanja u kojem se bavi mogućim učincima brzog razvoja u području informacijskih i komunikacijskih tehnologija uključujući umjetnu inteligenciju i robotiku na sigurnost i zdravlje na radu. Cilj je tog projekta pružiti vladama država članica sindikatima i poslodavcima potrebne podatke o promjenama u njihovom utjecaju na prirodu i mjesto rada, te na sve probleme koje će oni predstavljati u pogledu sigurnosti i zdravlja na radu do 2025 godine. Ovo ostalo mi nije nekakva budućnost, ovo je sadašnjost, a naše zakonodavstvo tu istu sadašnjost ignorira. Ali kad na Ministar uprave zadužen za digitalizaciju kaže da se ovisno o signalu služi privatnim ili poslovnim mailom, pravo bi čudo bilo da naše zakonodavstvo ovakvo nešto ikada prepozna. Ekonomske inicijative. Ovdje ponovo dolazimo do ključne točke koja bi morala biti valorizacija uspješnosti izvrsnosti. Kako? Vrlo jednostavno kroz porezne olakšice i niže doprinose za tvrtke koje su najuspješnije. Posebno obratiti pozornost na mikro i mala poduzeća dok olakšice moraju biti dovoljno visoke kako bi potaknule sve sudionike na sudjelovanje. Takav sustav olakšica trebao bi imati jasne kriterije i biti osmišljen da bude što jednostavniji kako bi administrativno opterećenje bilo nisko i za poslodavce i za državu. Posebno bih nagradio ona poduzeća koja bi promicala inovativna rješenja u zaštiti na radu kako bi kroz sustav dijeljenja mogli implementirati i ostali. Ovakve stvari bi trebale biti sastavni dio svakog modernog i inovativnog zakona kako bi potaknuli borbu za izvrsnost i kreativnost među subjektima na tržištu. Znači, gdje bi svaka uložena kuna ili euro na ovakav način u budućnosti generirala nove vrijednosti. Upravo iz ovih razloga pozivam da se krene u izradu novog modernog i prema budućnosti usmjerenog zakona o zaštiti na radu. Hvala. Zahvaljujem poštovanom kolegi Nikoli Grmoji. Prelazimo na pojedinačne rasprave. Poštovana kolegica Marija Alfirev. Izvolite. Hvala poštovani potpredsjedniče. Državna tajnice sa suradnicima. Evo jedan dio sam već u svojoj replici spomenula, dio dakle, primjedbi koje ću i ovdje u ovoj pojedinačnoj raspravi iznijeti. Znači pred nama je ovaj Konačni prijedlog zakona zaštite na radu iako smo se zaista nadali da će do ovog čitanja biti uvažene i neke vaše primjedbe, to se zaista i na žalost nije dogodilo. Nije se zapravo dogodilo ništa što bi me uvjerilo da zaista razumijete sustav zaštite na radu, da vam je zaista i stalo do sigurnosti radnika, da vam je s druge strane i stalo do poslodavaca, da vam je stalo do smanjenja broja bolovanja i da vam je stalo do povećanja kvalitete rada. Jer kako objasniti to da ste predložili izmjene i dopune koje predstavljaju smanjivanje prava radnika, a niste išli u kvalitetnu jednu analizu sustava razmotrili koji su to ključni stupovi zaštite na radu, a koje su to odredbe koje nepotrebno opterećuju poslodavca, tjeraju inspektore na kažnjavanje a ne doprinose sigurnosti na radnom mjestu. Valjda ste zbog toga i ostali na svim ovim ranije predloženim izmjenama i niste uvažili niti jednu suštinsku primjedbu koja je iznesena na prvom čitanju, već prihvatili neke koje zapravo predstavljaju kozmetičke promjene, promjene u odnosu na prvi prijedlog. I da ste barem ostali samo na tim kozmetičkim promjenama, ali vama to nije bilo dovoljno, nego ste morali zapravo zabiti i posljednji čavao na sanduk sustava zaštite na radu i prije nego čete ga zapravo po meni pokriti i zaboraviti. Jer u međuvremenu ste a bez savjetovanja sa socijalnim partnerima vi ste ukinuli i instituciju kojoj je zadatak unapređenje zaštite na radu. Zato je to po meni nedopustivo da niste konzultirali socijalne partnere kod donošenja ovoga zakona se niste konzultirali oko ukidanja Zavoda za unapređenje zaštite na radu. Jer i nemate konsenzus socijalnih partnera, a sindikati imaju primjedbe i na ovaj Konačni prijedlog. Dapače, predlažu amandmane s onim primjedbama o kojima se raspravljalo i na prvom čitanju što zapravo znači da niste ispunili zadatak koji ste trebali, a zadatak ne bi trebao biti rasterećenje. Zadatak bi trebao biti unapređenje zaštite na radu, unapređenje sigurnosti na radu. Umjesto ovoga što nam nudite, postavljam vam pitanje. Zbog čega se niste potrudili i donijeli nacionalni program zaštite na radu? Zašto poslodavcima niste rasteretili poslovanje od nepotrebnog administriranja? Zašto mislite da je zaštita na radu nepotrebna, da je opterećenje i da nema smisla? Ako smatrate da u sustavu zaštite na radu postoje nelogičnosti, onda ih treba rješavati tako da se te nelogičnosti i rasvijetle i pročiste. Međutim, to niste napravili. A što ste napravili? Udarili ste na prvu pomoć. Izuzeli ste samozaposlene osobe i smanjili ste broj sastanaka odbora za zaštitu na radu. Meni je zapravo stvarno nevjerojatno kako ste uopće došli na tu ideju da će to zapravo rasteretiti poslodavce, a doprinijeti sigurnosti na radu. Jer ako ste i vi pažljivo sada slušali zaista izlaganja svih zastupnika koji su vam govorili dobronamjerno i u prvom čitanju, pa i sada i pozvali vas da da odustanete od ovog Konačnog prijedloga i da zapravo idete na treće čitanje kako biste postigli jedan konsenzus i kako biste se savjetovali i sa socijalnim partnerima. Dakle, kako ste zapravo došli na tu ideju da će ovo što ste predložili doprinijeti sigurnosti na radu? Jer samo dakle, izuzimanje kao što sam rekla u replici samozaposlenih osoba zapravo je nejasno. Zbog čega izuzimati samozaposlenu osobu, a ne potaknuti da vodi računa o zaštiti radu, vodi računa o sebi, a znate i sami da mnoge samozaposlene osobe zaista i barataju različitim kemikalijama i rade u različitim uvjetima? To se može na drugačiji rasteretiti ih može se na drugačiji način, a da se ne izuzima iz nekih procedura koje su zaista važne. Jer pitam ponovo. Koja je to razlika između samozaposlene osobe i osobe koja zapošljava još samo jednu recimo osobu? Ovakvo rezanje radite u trenutku kada je stopa ozljeda na radu na tisuću radnika porasla u odnosu na 2016. godinu. Ona sada iznosi 12,2. Još ću vas upozoriti na još jednu činjenicu. To vam je vidljivo iz izvješća Zavoda za unapređenje zaštite na radu da je najveći broj smrtnih slučajeva zabilježen kod mikroposlodavaca odnosno onih koji zapošljavaju od 1 do 9 radnika. I meni se čini ponovo i ne slažem se s vama i mislim da samozaposlene radnike ne treba izuzeti jer je vrlo, vrlo tanka crta između samozaposlenih radnika i onih koji zapošljavaju jednog radnika. I nejasna je intencija Vlade da izuzme samozaposlene osobe iz obveze primjenjivanja propisa sigurnosti na radu. Točno je da neke odredbe se ne mogu primijeniti na samozaposlene osobe, ali ni na poslodavca koji zapošljava recimo dvije osobe nije moguće možda primijeniti sve odredbe zakona. Ali ono što je važno, važno je i da poslodavci i radnici razumiju koliko sami svojim činjenjem ili nečinjenjem doprinose sigurnosti na radu. Iz izvješća je vidljivo između ostalog da je između ostalog propust kod poslodavca koji je imao za posljedicu teške ozljede i smrtne ozljede i neizvršavanje propisanih obaveza organiziranja i osiguravanja pružanja prve pomoći radnicima i drugim osobama do pružanja hitne medicinske pomoći ili do prijema u zdravstvenu ustanovu te omogućavanja postupanja javne službe, hitne medicinske službe. Ovo je iz samog izvješća. Stoga kad se, dakle upravo činjenica da je prva pomoć izuzetno važna da je važno da su svi radnici osposobljeni za pružanje prve pomoći nikako ne može ići, dakle ova činjenica da je to važno ne može biti u odnosu s tim što vi smanjujete broj osposobljenih za prvu pomoć u odnosu na broj radnika u određenoj situaciji. Zar ne bi bilo logično da zaista potičete poslodavce ali i radnike kako bi shvatili da je zaštita na radu krucijalna za očuvanje zdravlja i ljudskog života a da nije zapravo samo skup zakonskih i administrativnih obaveza i mogući izvor neugodnosti ako se iste ne ispune. Jer iz onog vašeg uvodnog izlaganja zapravo je naglasak bio na rasterećenju od zakonskih i administrativnih obaveza. Mora biti naglasak na ovom drugom. Zaključno, nije mi prihvatljiv ovakav zakon jer ne vidim zaista u njemu unapređenje sustava zaštite na radu. Hvala. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Mariji Alfirev. Imamo jednu repliku. Poštovana kolegica Ljubica Lukačić, izvolite. Hvala vam lijepa. Pa kolegice iz vaše rasprave zapravo dalo se zaključiti da vi u kontinuitetu želite reći kako je Vlada zapravo udarila na sigurnost zaštite na radu. Zbog niza razloga a jedan od njih je po vama i smanjenje sjednica odbora. Znate li da su neki poslodavci, odnosno odbori zaštite na radu do sada morali izmišljati dnevne redove kako bi održali sjednicu? Ako će imati dvije u roku od godine dana, dakle jednu u roku od 6 mjeseci to ne znači da je to sve. Može ih imati 10 ako je potrebno. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanoj kolegici Lukačić. Odgovor, kolegica Alfirev, izvolite. Poštovana kolegice Lukačić, da ja i dalje tvrdim da ovaj zakon ne doprinosi, ne unapređuje zaštitu na radu niti doprinosi sigurnosti na radu. Samim time što sam rekla već prije toga da to što se smanjuje broj ljudi koji će biti osposobljeni za pružanje prve pomoći nikako ne može unaprijediti sustav zaštite na radu. I isto tako to što ste spomenuli da odbori moraju, dakle izmišljati dnevne redove pa to me poprilično čudi i ne ne čini mi se logičnom jer u 3 mjeseca zaista odbori imaju što reći i poslodavac ima što reći a radi se i o poslodavcima, velikim poslodavcima u kojima treba zaista voditi što je moguće više računa o sigurnosti svakog radnika. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem kolegici Alfirev na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Mirando Mrsić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Zakon o zaštiti na radu nije trošak, zaštita na radu nije trošak potpuno je glupost govoriti o administrativnom rasterećenju poslodavaca jer to nije administrativno rasterećenje poslodavaca nego PR Vlade koja želi pokazati da nešto radi. I baš je udarila na Zakon o zaštiti na radu. I moram kazati da ministar Pavić koji je resorni ministar nije samo grobar mirovinskog sustava nego očito da je grobar i zaštite na radu i da je njegova očito agenda da sve ono što je bilo pozitivno u Hrvatskoj, što se stvaralo godinama, jer zaštita na radu u Hrvatskoj se stvarala 30, 40 godina, dakle nije to nešto što je bilo od ove ili od one Vlade, želi se sada uništiti i zatrti sve ono što je bilo dobro. državna tajnice niste govorili istinu kada vas je pitala gospođa Anka Mrak Taritaš oko inspektora zaštite na radu jer upravo je danas ili jučer bio brifing za novinare u Ministarstvu gospodarstva gdje je najavljen Državni inspektorat i vrlo jasno je rečeno da u državni inspektorat idu inspektori rada, inspektori zaštite na radu sa još nekim drugim inspektorima, ali vidi vraga ne, ministra Tolušića inspekcija veterinarska, poljoprivredna itd., ne inspekcije ministra zdravlja, dakle sanitarna inspekcija i one druge inspekcije koje su vezane uz to. Prema tome, očito da ministar Pavić je slabi ministar koji ne može svoj svoj resor obraniti od napada drugih ministara sa ciljem da se eto stvori opet nekakav veliki državni inspektorat koji neće raditi svoju funkciju ali o tome ćemo kada dođe sam zakon na raspravu. Ono što ste trebali napraviti je ujediniti ova dva zavoda koja se bave zaštitom na radu. I to bi bio pravi cilj. I to bi bila administrativna ušteda jer bi onda dobili jednu jaku instituciju koja bi se bavila zaštitom na radu. Europa promovira takav način rada u zaštiti na radu. Europska agencija za zaštitu na radu sada pretapanjem ovih zavoda u Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo rada i mirovinskog sustava neće imat partnera u Hrvatskoj s kim će razgovarat. razgovarat. EU itekako polaže interes da se razvije zaštita na radu, ali očito da vama to nije bitno jer .../Govornik se ne razumije./... ljudi će otići u ministarstvo, tu će se pretopiti u jednom velikom sustavu, bit će to na papiru, ali neće imati nikakvog utjecaja i za za 5 ili 6 godina kada budemo govorili o zaštiti na radu sjetit ćemo se da je to HDZ-ova vlada donijela, bit će kasno, ali ja se nadam da će proraditi svijest i da će doći do pameti da ovo što radite ne bi trebalo radit, ali znajući premijera Plenkovića i želju da to bude PR-ovski popraćeno, nisam baš siguran da će ovi naši prijedlozi biti usvojeni jer će on svoju fotelju na ovakav način zaraditi u Bruxellesu, opet preko građana radnika. Ukidanje zavoda za unapređenje i zaštitu na radu je, ne nije ušteda, nego je kriminal prema zaštiti zaštiti na radu u Hrvatskoj. vi štedite 2 kune po radniku. Budžet zavoda je 3 milijuna kuna godišnje, to je 2 kune po radniku u Hrvatskoj, dakle 2 kune uštede koja nije ušteda jer će se to vratiti na drugi način povećanjem broja ozljeda na radu, smanjenjem razine zaštite na radu, smanjenjem dostupnosti zaštite na radu. Zavod se pokazao kao dobar mehanizam kako unaprijediti zaštitu na radu, kako unaprijediti razinu stručnjaka zaštite na radu, on je pokazao da se na taj način može zaštita na radu u Hrvatskoj podignuti na jedan veći nivo, vi to sada jednim potezom pera uništavate i vraćate natrag. Mijenjati zakone uzimajući u percepciju poslodavaca je nešto što niti jedna vlada ne bi trebala raditi, nego bi to trebala raditi na temelju argumentirane rasprave o tome da li to što se radi će donijeti učinke ili neće, ovdje nikakve argumentirane rasprave nije bilo pa stoga se moglo i desiti to što sada predlažete da samo zaposlene osobe da na njih se ne odnosi zakon o zaštiti na radu, to znači da će bit tih ozljeda sve i više, napominjem da evo 2015. ih je bilo 165, a 2016. 127, to su one kod kojih je hitna pomoć došla tamo gdje rade pa ih je zatekla da su se ozlijedili na radu, je koliko je onih drugih koje hitna nije došla, nego su se sami javili u bolnicu. EU promovira taj sustav da se i samozaposlene osobe podlegnu regulama zaštite na radu. Vi to idete suprotnim putem od EU, to spuštate još na nižu razinu. I ono što se pita poslodavce i u Hrvatskoj uvijek kažu zaštita na radu je trošak, a u isto vrijeme multinacionalne neke kompanije, strane kompanije koje dolaze u Hrvatsku kažu pa vaš Zakon o zaštiti na radu nama nije uopće problem, mi želimo još veću zaštitu na radu nego što je u Hrvatskoj jer nama je u interesu da nam radnik bude zaštićen, da bude zdrav, da može doći na posao i raditi, nama nije cilj da nam se radnik razboli i oboli od bolesti koje su vezane uz rad. I ono što ste napravili je podilazenje poslodavcima i ja opet se pitam zašto HDZ bježi od zaštite na radu naših radnika? Vidjeli ste što se desilo u Zaprešiću, tih 7 dana smo se zabavljali i diskutirali o tome da li se moglo onom mladiću pomoći ili ne. Pa je bila jedna anketa koja je pitala naše sugrađane na ulici da li bi vi mogli pružiti prvu pomoć ako se netko sruši na ulici? Samo jedna osoba je rekla da, ja bih mogao pomoći. Ostali ne. I vi sada umjesto da kroz ovaj način promovirate prvu pomoć, ja znam tvrtke u kojoj je poslodavac rekao ja ću osposobiti sve moje radnike da mogu pružiti prvu pomoć, ne samo za svoje ljude koji rade samnom, nego i kad se nađu u toj situaciji na ulici da mogu pomoći nekom građaninu. I vi sada taj standard koji smo ipak mukom izvojevali smanjujete na način da oslobađate obvezu poslodavca koji ima 50 radnika radnika manje da ima osposobljenu osobu za prvu pomoć. I kažete jedna je dovoljna. Šta ako ta jedna je na bolovanju? Onda vidim da to u zakonu piše da je poslodavac dužan obavijestiti sve radnike koje osoba koja je osposobljena pružiti prvu pomoć. Pa očito da nitko od vas koji je to pisao u Zakonu o zaštiti na radu ne zna u hitnoj situaciji šta se dešava. Tu onaj tko je najbliži mora pomoć. Pa neće sad tražiti na oglasnoj ploči tko je u tvrtki osposobljen za pružit zaštitu na radu, odnosno prvu pomoć, nego onaj koji je pored. I ja vas molim da to maknete, maknite zbog građana jer ćete na taj način kroz obvezu zaštite na radu da se ljudi osposobe da daju prvu pomoć, pomoć i nekom građaninu koji se sruši na ulici da onaj koji je osposobljen preko svog poslodavca mu pruži prvu pomoć. U Hrvatskoj se skoro u svim shopping centrima ili ne znam gdje stavljaju defibrilatori, dakle nešto što vam može pomoć da vam spasi život. Ako ga ne znate upotrijebiti ubit ćete nekoga, a možete ga upotrijebiti ako vas se osposobi, a osposobit vas može poslodavac jer imate pravo na hitnu pomoć. Prema tome a ukidanje mogućnosti poslodavac da ako ima manje od 50 da pruži prvu pomoć je nešto što ide na štetu građana i na štetu građana RH i definitivno definitivno je nešto što vlada nije trebala napraviti jer to nije nikakva ušteda poslodavcu nego na kraju će biti i nešto što nije dobro za cijelo društvo. Ovaj zakon nema ničega u što bi se moglo podvesti unapređenje, zašto je na radu nego je to ukidanje zaštite na radu. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Mirandu Mrsiću, imamo jednu repliku, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovani kolega Mrsić, pretpostavljam da je i vama bilo 2015. drago, kada je direktorica, europske agencije na zaštitu na radu bila u Hrvatskoj, bila nam je gošća na tradicionalnom savjetovanje Alpe-Jadran u Opatiji o zaštiti na radu, to je isto jedno vrelo gdje crpimo iskustva drugih kako organiziraju zaštitu na radu, jer mi nismo otok, niti znamo sve sami najljepše i najbolje. I ono pozitivno se odredila prema tripartitnom dijalogu u Hrvatskoj. Ja samo želim reći da razmjenjujemo ovdje stavove, taj tripartitni socijalni dijalog nije pomodarstvo. Nego je to način da se eliminira utjecaj i promjena svake vlasti na zaštitu na radu da ima svoj kontinuitet i razvoj, zato imamo, smo imali to tripartitno socijalni dijalog.

zavoda koji se brine o zaštiti na radu na razini EU i tada smo bili ponosni da nas sustav zaštite na radu je sustav koji funkcionira i kojega treba još unaprijediti još napraviti daljnje iskorake i Zavod je bio jedan od tih iskoraka i u protekle 3 g. zavod je radio dobro i ne vidim razloga zbog čega se to želi anulirati osim nekakvom PR koji će nas koštati s vremenom, ali to onako neće biti briga niti državne tajnice niti ministra niti premjera, jer će oni biti što u Bruxellesu, što negdje drugdje, a oni koji će najviše štete imati od toga su radnici u RH. Zahvaljujem na odgovor poštovanom kolegi Mrsiću, sljedeća rasprava, poštovana kolegica Ljubica Lukačić, izvolite. Kolegice Ljubice, vi ste na redu za raspravu,

Poštovani gospodine potpredsjedniče, cijenjeni kolegice i kolege. Ja ću nastaviti s obrazlaganjem amandmana i onda ćemo još nešto govoriti o ovim odnosima Hrvatske sa europskim insinuacijama i tim partnerstvom. Prvo imamo sljedeća 2 članka zakona to je čl. 11. i čl. 14. gdje su promjene minimalne ali su vrlo znakovite. Radi se o ovom roku za sazivanje odbora za zaštitu na radu i produljenju tog roka od obaveznih jednom u 3 mj. na najmanje jednom u 6 mj. Dakle, mislim da se tu griješi u poimanju odbora za zaštitu na radu kod poslodavca. Rekao sam u raspravi u prvom čitanju da Odbor za zaštitu na radu poslodavca je srce zaštite na radu. Tu počinje, tu bi se trebala događati primjena svih najsuvremenijih tehnologija, metoda, propisa, nadzora, dakle, to je mjesto susreta svih subjekata, koji su odgovorni za funkcioniranje sustava zaštite na radu. Gdje? Tamo gdje je najbliže, gdje postoje izvori štetnosti i opasnosti. Dakle, ne bilo gdje, nego na mjestu gdje se rad odvija. I znate 2002. kada smo stvarali ove osnove, bili smo ponukani i jednom drugom odredbom. Naime, tada a i danas postoji, danas pod rednim brojem čl. 199. Zakona o radu, koji obvezuje poslodavca informirati svoje radnike, jednom u 3 mj. o tehnologijama, razvoju društva, o sigurnosti zdravlja, sigurnosti tada 2002. odredili taj rok po nekoj drugoj osnovi, nego po odredbama Zakona o Zakona o radu, koji je u nedostatku kvalitetnog Zakona o zaštiti na radu i to područje obrađivao na način da poslodavac mora obavijestiti radnike. Kako? Na skupu zaposlenika. Ta odredba još stoji u Zakonu o radu. I sada, samo vi ratujte sa sindikalcima, možete ih preveslati jednom, 100 puta, ali nećete onoliko puta koliko hoćete, jednom će doći tome kraj. Netko će vam se zainatiti i umjesto uštede zbog toga što nećete svaka 3 mj. imati odbor imati ćete skup zaposlenika koji je mnogo skuplji. Znate, ako imate 200 ljudi automatski pola sata pripreme prije, pola poslije sastanka, ako ograničite da će raditi, da ćete imati taj skup zaposlenika u trajanju jednog sata izgubiti ćete dva sata. Gubitak će biti puno veći nego da se jednom u 3 mjeseca nađu stručnjak zaštite na radu, ovlaštenik poslodavca, sindikalni povjerenik za zaštitu na radu, eventualno stručnjak medicine rada, eventualno inspektor ako se radi o nekim njegovim zamjerkama. To su sve ljudi koji ionako i ovako i onako ili ugovorno ili što ih zapošljavala plaća poslodavac. Dakle koja je tu ušteda? Nemojmo stvari koje su normalne pravdati određenim uštedama. Pitanje drugog roka, odnosno druge brojke, druga brojka je u članku 14 i šta je ta brojka 20? Na 20 radnika jedan, najmanje jedan osposobljen za pružanje prve pomoći. Pa to je ljudi konvencija. Da li postoje neki kriteriji da mora biti 20? To je konvencija. Mogla je biti 50, mogla je biti 150, mogla je biti 1000, mogla je biti 5, ali je to u dato trenutku 2002. bila konvencija. Dogovor između predstavnika sindikata, poslodavaca i Vlade jednako kao što je bio i ovaj rok od 3 mjeseca. E sada si dozvoljavamo luksuz da konvenciju mijenjamo odlukom Vlade, voljom Vlade za nekim famoznim koja ima računicu u nekom rasterećenju famoznom. Ja ovdje ne vidim rasterećenje, ali nije normalno da konvenciju mijenjamo jednostrane. Pa brate, sjedite te zajedno poslodavca, sindikalce i Vlada i dogovorite se da li je 20 u redu ili nije u redu. Opet s druge strane imamo drugi stavak zakona koji kaže biti će osposobljen za pružanje prve pomoći i ako samo jedan radi na mjestu gdje postoje štetnosti i opasnosti i samo jedan radi u smjeni. Čekaj, kako možemo pomiriti ova dva slučaja, kako možemo pomiriti? Ja mislim da biti osposobljen za pružanje prve pomoći. Pružanje prve pomoći bi trebao biti civilizacijski doseg i da bi to trebalo biti više-manje, ne više-manje nego svi koji vozimo jer nam se može dogoditi taj slučaj da pomognemo svojim bližnjima, svojim sugrađanima itd.. Kako to urediti? Kako to urediti? E to bi bio, to bi bila problematika za ovaj zakon ili poseban pravilnik da kažemo da ćemo proći edukaciju svakih 5 godina ili svakih 10 godina jer i sustav pružanja prve pomoći pomoći napreduje. Ali ovako kako je rečeno da jednostavno konvencija koja je bila na 20 sada će biti 50, pa na dodatnih 50 će biti još jedan, pa onda biti će svuda tamo gdje treba. Malo nelogično ovo predlagati bez bez savjetovanja, bez stvaranja nove konvencije. Neprirodno za ovaj zakon, za drugi ne, ali za ovaj tip zakona da. dakle imamo 6 osoba iz Hrvatske, 3 predstavnika poslodavca i tri predstavnika sindikata koji su u Upravnom vijeću Europske agencije za zaštitu na radu. Dakle tko je sada njihov partner, ministarstvo? A sve funkcionira po tripartitnoj osnovi. Tko im je? Ministarstvo? Gospodarsko socijalno vijeće koje ne funkcionira? Zavod za zaštitu na radu koji je tripartitno upravljan i koji bi trebao imati kontinuitet neovisan o politici? Mislim da gubimo, gubimo, ajmo naći neki kakav takav rejting u Europi jer nepromišljenim potezima gubimo potencijalne partnere, odnosno ukidamo partnere s naše strane za bolju i kvalitetniju suradnju s tom Europom. Kako god i što god o njoj mislili mislim da nam se ipak ništa boljega nije moglo dogoditi u ovim teškim vremenima jer mi imamo na ovom području što učiti od iskustava drugih jer su puno napredniji tehnološki, strašno idu naprijed, dakle oni već promišljaju i one djelatnosti koje su kod nas negdje u povojima i ne znam zašto to radimo. Dalje, ako želimo određena financiranja iz EU to ministarstvo neće moći umjesto, preuzeti umjesto ova dva zavoda koja smo spomenuli i koja se ovdje ukidaju a vezana su uz zaštite na radu. još jedno pitanje kojeg smisla ima postojanje Nacionalnog vijeća za zaštitu na radu čiji sam ponosni član bio i ja ispred sindikata svojevremeno i stvarno smo ozbiljno i odgovorno radili, to je tijelo koje potpuno volonterski, čak ni putne troškove svaka strana svojim predstavnicima alimentira, dakle čisto po pitanju, dakle dobre motivacije, dobre volje u nastojanju da se u dobroj vjeri nešto unaprijedi. Ali šta će nam to nacionalno vijeće kada ovakve promjene, kad ovakav zakon nije prezentiran na tom nacionalnom vijeću kao savjetodavnom tijelu Vlade da ono može nešto o tome reći. Kao što nije ni Nacionalna strategija za zaštitu na radu nikad u Vladi usvojena. Hvala lijepa. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Hrelji. Imamo repliku, kolega Mirando Mrsić, izvolite. Hvala lijepa. Poštovani kolega Hrelja, pa Odbor za zaštitu na radu je vrlo značajan u svrhu prevencije nastanka ozljeda ali kao i dijalog između poslodavca i radnika i on će de facto poslodavcu smanjiti troškove, jer ako toga nema sljedeći korak je inspekcija zaštite na radu, pa će poslodavac imati veći trošak, nego da je sjeo sa radnicima i dogovorio. A današnje vrijeme je i trošak poslodavca puno manji, jer IT tehnologija nam pruža mogućnost da razgovaramo a da nismo svi za istim stolom. I drugo, oba dvojica smo bili u administraciji, pa evo, upozorenje državnoj tajnici, biti će zapisano, da nacionalni program zaštite na radu, nije donesen, da smo to dužni prema konvenciji međunarodne organizacije rada 155, pa nemojte da vas netko cinka tamo pa da imamo problema. Zahvaljujem poštovanom kolegi Mirandi Mrsiću, odgovor kolega Hrelja, izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Zahvaljujem kolega Mrsić, želim potvrditi ustvari ovo što ste rekli, uz jednu dopunu. Naime, prema ovom Zakonu o zaštiti na radu, Odbor za zaštitu na radu je praktički jedino mjesto gdje inspektor rada ne dolazi u nadzor. Dakle, jedino mjesto gdje inspektor rada, kada mu se otvore određeni problemi, bilo na naravi tehnologije, bilo ozljeda, bilo prevencije, je savjetodavac. On će doći drugi put kada bude smrtna povreda ili teža ozljeda on će doći kao nadzorni organ. Ali, na redovnim sastancima Odbora za zaštite na radu, koji planira prevenciju, koji govori o štetnostima i opasnostima dakle, svemu onome što je bitno za zaštitu na radu, on može biti savjetodavac i to treba koristiti. **Brkić, Milijan (HDZ)** Zahvaljujem poštovanom kolegi Hrelji na odgovoru. Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Željko Jovanović, izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, uvaženi predstavnici ministarstva, dosta je rečeno, tako da ja ću se fokusirati samo na ključnu poruku, koju nam je državna tajnica pokušala zamaskirati, a to je nemoguće, zato što na stranici 11 u kojem piše obrazloženje, razlozi zbog kojih se zakon donosi, dakle, uvažene državna tajnice, ovaj zakon se ne donosi zbog poboljšanja zaštite na radu, zato što u prvoj rečenici piše, zakon se donosi radi provođenje akcijskog plana Vlade RH, za administrativno rasterećenje gospodarstva, od siječnja 2017. kojim su utvrđene i mjere za racionalizaciju pojedinih obveza iz područja zaštite na radu, te radi provedbe zaključka vlade RH, od 2. kolovoza 2018. kojim se prihvaća prijedlog smanjenja broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima među koje je izvješten i zavod za unapređivanje zaštite na radu. A zbog kojih je bilo potrebno pristupiti odgovarajućim izmjenama i dopunama zakona. Tu sve pište, kolegice i kolege, crno na bijelo. Prema tome, ako je tako, mogli ste to reći, a ne pričati o nekom poboljšanju zaštite na radu, jer ona se neće dogoditi. Da bi se dogodila, trebalo je to i elaborirati prijedlozima koje ste vi istaknuli. Ja ću još jedanput, radi javnosti, koja nas gleda podsjetiti, dakle, prema podacima Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnosti na radu, u klasičnom 8-satu radnom vremenu, događa se 1 ozljeda svakih 10 min i stanje se iz godine u godinu pogoršava, dakle, pogoršava se, pa je stoga potrebno uvesti neke nove mjere kako bi zaštita na radu bila učinkovitija. Još jednom podsjetiti na smrtne slučajeve koje su se dogodili ove g. Dakle, u tvornici cementa radnik je poginuo u Vrsaru u ožujku 2018. zatim u Čepinu trojica radnika na kanalizacija, 2018. u travnju, građevinski radnik poginuo u Dubrovniku u kolovozu 2018. Dakle, tragično je da ljudi gube živote, ali gospođo državna tajnice, podatak koji treba zabrinuti sve koji su ovog trenutka u Saboru, nažalost, vrlo ih malo ja vas posebno usmjeravam da o tome razmislite. Dakle, prema podaci koji su egzaktni, koje nisam ja isisao iz svog prsta, loši uvjeti rada i niska razina zaštite na radu, razlozi su zbog kojih očekivano trajanje zdravog života nakon 65 g. dakle, kada napunimo uvjete za mirovinu i odemo u mirovinu, trebali bi uživati u svojoj mirovini. Međutim, u Hrvatskoj je to očekivano trajanje zdravog života nakon 65 g. dvostruko kraće od prosjeka u EU. U Hrvatskoj taj prosjek iznosi za muškarce 5,2 g. a za žene 4,9 g. dok istovremeno, ako ste dočekali 65 g. negdje u EU vaše očekivano trajanje zdravog života, nakon 65 g. za muškarce je 9,8 g. a a za žene 10,1 g. eto to bi trebala biti svrha zakona svakoga kojeg donosimo u Saboru, koji se tiče u ovom slučaju zaštite na radu, a to se neće dogoditi. Nažalost, naš životni vijek se skraćuje,. 2 put u 3 g. a to znači da će i trajanje zdravog života, nakon 65 g. biti još kraći, pa vas ja pozivam, da još jednom razmislite o potrebi da ovaj zakon ide i u 3 čitanje. Hvala lijepo. Zahvaljujem poštovanom kolegi Jovanoviću. Završna riječ u ime Kluba zastupnika GLAS-a i HSU-a, poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. Hvala gospodine potpredsjedniče, cijenjena državna tajnice, kolegice i kolege. Dakle, šta reći, neće sigurno i ovim izmjenama, sustav zaštite na radu u RH propasti. Ali, zašto se tako lako odričemo nekih demokratskih stečevina koje smo postigli, nekog načina rada koji je bio uvriježen, u svim prethodnim vladama i HDZ-ovim i SDP-ovim vladama i napuštamo načelo tripartitnog socijalnog dijaloga. Zašto je u ovoj priči važnija procjena vlade procjena vlade da od 5.1.2017. koja je usvojila akcijski plan za administrativno rasterećenje gospodarstva zašto je važnija najnovija odluka o praktički ukidanju određenog broja vlade, određenog broja agencija i zavoda od tripartitnog socijalnog dijaloga? Trebam vam reći da ni, moram vam reći da ni odlukama vlade, ni donošenju akcijskog plana, niti ovoj odluci iz rujna o ukidanju agencija i zavoda, niti konačnom prijedlogu ovog zakona nije prethodila cost benefit analiza. Dakle nemamo analitičkih podloga, nemamo uključivanje socijalnih partnera i mislimo da ćemo napredovati. Ja znam da je socijalni dijalog težak, opterećujući je, možda je vama dosadno sa sindikatima ili vas poslodavci stalno nešto traže, ali treba reći da ovaj zakon od 2002. izvire na socijalnom dijalogu i niti jedna vlada nema pravo to načelo devastirati. A ovdje smo na tragu dobrog pokušaja. Prema tome moja je istinska preporuka, želim i vama u ministarstvu i Vladi RH sve najbolje, želim da imamo najbolji mogući za naše uvjete Zakon o zaštiti na radu, ali ne bez participacije socijalnih partnera da oni autonomno iskazuju svoje interese i da kažu da, to nas žulja pa možemo li naći novu konvenciju ili možemo to sve skupa izdržat i ić naprijed i unapređivat sustav zaštite na radu. Pa vas molim u ime toga da ne moram glasati kao čovjek koji se time bavio i kao bivši član nacionalnog vijeća, da ne moram glasat protiv ovog zakona jer mi je priraslo srcu cijela ova materija, ja vas lijepo molim da prihvatite zaključak kluba GLAS-a i HSU-a i uputite ovo u treće čitanje i obnovite socijalni dijalog. Vremena imamo do nove godine u trećem čitanju ovo napravit i obnovite socijalni dijalog sa socijalnim partnerima. Hvala vam najljepša. Zahvaljujem poštovanom kolegi Silvanu Hrelji na ovoj završnoj riječi. U ime predlagatelja završna riječ poštovana državna tajnica gospođa Majda Burić, izvolite. potpredsjedniče Hrvatskoga sabora. Prije svega poštovane zastupnice i zastupnici u Hrvatskome saboru želim vam zahvaliti na vrlo ekstenzivnoj raspravi. Ono na što ću se referirati nakon iste jest prije svega upravo zavod za unapređivanje zaštite na radu, još jedanput ponavljam da je Vlada RH 2. kolovoza 2018. godine donijela zaključak koji se zove u punom nazivu ovako: Zaključak o smanjivanju broja agencija, zavoda, fondova, instituta, zaklada, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, a među njih uvršten je i Zavod za unapređivanje zaštite na radu čije je osnivanje i čija je nadležnost uređeno odredbama ovoga zakona od 83 do 88. Upravo zbog toga bilo je potrebno doraditi i konačni prijedlog zakona i to u cilju stvaranja zakonodavnog okvira za provođenje tog istog spomenutog zaključka. Posebno naglašavam da se ovaj zakon ne ukida, pogledajmo svi zajedno zaključak od 2.8. sa 110 sjednice Vlade RH pa ćemo lijepo vidjeti što se to ukida, to su isključivo dva dva subjekta, jedna prodaja, jedno gašenje, a 48 subjekata koji se spajaju sa razno raznim ministarstvima. zavod za unapređivanje zaštite na radu ide, slikovito ću se izraziti, pod kapu Ministarstva rada i mirovinskoga sustava. Šta to znači? To znači da će Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava preuzeti sve poslove, zatečene radnike, imovinu, pismohranu, drugu dokumentaciju i sva ostala sredstva za rad te da neće doći do zastoja u obavljanju tekućih poslova, upravo naprotiv, ono što želimo je podizanje kvalitete u tom segmentu. Vlada RH će nakon stupanja na snagu zakona urediti unutarnji ustroj Ministarstva rada i mirovinskoga sustava u odnosu na prestanak rada ovoga zavoda i preuzimanje njegovih radnika u sustav resornoga ministarstva. Ono što također želim reći, a dosta se danas o tome govorilo jest i pružanje prve pomoći. Dakle pružanje prve pomoći kada na to gledamo sustavno, onda moramo reći da je to i stvar i formalne i neformalne edukacije. U svakom slučaju to se ne može propisati ovim zakonom o zaštiti na radu. Ono što je zaista bitno i gdje ćemo se sigurno svi mi složiti, da je bitno da što više ljudi, građanki i građana RH zaista ima makar osnove pružanja prve pomoći. A s obzirom da znamo da je u RH više od više od 2 milijuna ljudi prošlo zaista kroz to bazično osposobljavanje, s obzirom da imamo podatak da više od 2 milijuna ljudi u Hrvatskoj ima vozačku dozvolu sa nekom od kategorija, tada evo ta brojka nam kazuje i o bazičnoj edukaciji o pružanju prve pomoći. treba podizati svijest o tome, vjerujem da se svi slažemo, međutim u svakom slučaju to je domena Ministarstva zdravstva, medicine rada, Hrvatskog crvenog križa, a nikako ne predmet ovog konačnog zakona o zaštiti na radu. Druga stvar koju bih voljela reći, odnosno treća, a tiče se socijalnog dijaloga i koliko je on nama zaista bitan i kao Vladi RH i kao Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava. Svi vi koji ste ovdje jako dobro znate da se GSV od preuzimanja dužnosti ove Vlade za obnašanje dužnosti za RH, dakle otkad imamo premijera Plenkovića GSV se dva puta godišnje sastaje upravo u Vladi RH. To nije bila praksa do sad i smatram i da sam premijer svojim postupcima jako, jako dobro kazuje i dokazuje koliko mu je socijalni dijalog bitan. Koliko je on bitan Ministarstvu rada i mirovinskoga sustava možemo vidjeti recimo na jednoj situaciji što smo i raspisali natječaje kojima ustvari jačamo socijalni dijalog za što smo osigurali 76 milijuna kuna, po projektu je to najmanje 3,6 milijuna kuna, neki projekti su već potpisani i uručeni i eto iznosim činjenice. Dakle rezultati ovog ministarstva i ove Vlade govore najbolje u ovom konkretnom slučaju i koliko nam je bitan socijalni dijalog a bitan nam je. I za kraj, htjela bih samo reći, gospodin Jovanović je spominjao broj prijavljenih ozljeda na radu, odnosno broj nažalost umrlih, ono što valja spomenuti i naglasiti da je svaki i jedan umrli previše i i zbog toga treba podizati svijest važnosti zaštite na radu ali i prevencije. Međutim, voljela bih se samo referirati na brojke koje su za ovu i nekoliko prethodnih godinama pred nama. Pa ono što valja ovdje spomenuti jest da raste broj ozljeda na radu pri dolasku i odlasku na posao. Dakle raste broj ozljeda na radu koje se događaju u prometu a sam broj ozljeda na radu na mjestu rada raste nešto sporije iz godine u godinu. Osim toga stopa ozljeda na radu na tisuću radnika od 2011. do 2017. godine ukoliko pogledamo samo mjesto rada tada smo u '17. godini bili na 10,57% što i jest prosjek RH a kada to stavimo u kontekst EU koja promatra stopu na 100 tisuća radnika e onda vidimo da je europski prosjek 1516 a hrvatski prosjek je daleko ispod toga i iznosi 948. Dakle mi smo negdje u sredini. U svakom slučaju daleko ispod europskog prosjeka. Tko prednjači u tome, u stopama ozljeda na radu, to su upravo vrlo razvijene ekonomije. Što naravno ima veze i sa blagim porastom koje su uočene u proteklom vremenu. A što se tiče uočenih propusta kod poslodavaca treba reći da je jedan od glavnih uzroka rad sa neispravnim sredstvima rada i rad bez propisane osobne zaštitne opreme. po svojoj dužnosti redovito kontrolira sve što mora kontrolirati. Izvješća su redovito pred nama, Inspektorat rada je dostavio izvješće da je samo u ovoj godini smrtno stradalih 18. Rekla sam na početku, reći ću i sada i jedan je previše dok je u prethodnoj godini su to bila 22 smrtno stradala. Evo, za sada toliko, radujem se replikama. Zahvaljujem poštovanoj državnoj tajnici Majdi Burić. Imamo nekoliko replika. Poštovani kolega Mirando Mrsić, izvolite. **Mrsić, Mirando (Nezavisni)** Hvala lijepo. Uvažena državna tajnice 3 pitanja i molim točne odgovore. Kažete da je administrativna ušteda, koja je ušteda, točno u lipu time što spajate Zavod u Ministrstvo? Jedino vjerojatno hoćete opet uhljebiti svoje HDZ-ovce tamo a ovdje niste mogli preko Zavoda. Jasno da zakon ne propisuje prvu pomoć, što će biti u prvoj pomoći to propisuje ministar zdravlja ali stvara obvezu poslodavca da provede tečaj prve pomoći. I prvu pomoć treba tijekom života obnavljati. Ne možete je samo jedanput naučiti i onda nakon toga zaboraviti. I drugo, novcem se ne može platiti socijalni dijalog a vi ga sada pokušavate barem u svom odgovoru reći, da dali smo novce pa imamo socijalni dijalog. A osim toga niste dali novce nego Europska unija nas forsira da socijalni dijalog unapređujemo i to su sredstva EU, nisu ni vaša ni moja, nego su sredstva EU opet pa znači nemojte reći mi smo dali, nego EU je dala. Odgovor poštovana državna tajnice, izvolite. **Burić, Majda (HDZ)** Poštovani i uvaženi gospodine Mrsiću, nemojte nama inputirati, spomenuli ste HDZ, nemojte HDZ-u inputirati ono što ste ustvari vi činili kao ministar, govorili ste o uhljebljivanju. Dakle nemojte nama inputirati ono što ste činili vi. Tražili ste konkretne podatke u lipu, dobiti ćete ih. Dakle, za administrativno rasterećenje vezano uz izmjene u radu i organizaciji Odbora zaštite na radu rasterećenje racionalizacija poslodavaca protiv koje vjerujem da nitko nema ništa jest 118 tisuća Pardon, samo malo, administrativno rasterećenje je vezano uz smanjivanje broja osposobljenih radnika za prvu pomoć 61 61 milijun 65 tisuća i 121 kuna. Sveukupno 1790 milijuna 267 tisuća 506 kuna.

gdje se radi o 54 agencije iz zavoda kao način kako će se smanjiti troškove i opterećenje, rasteretiti i gospodarstvo. Međutim, već sada vidimo da su ti prijedlozi mijenjani i da su oni učinjeni bez kvalitetne analize i procjene učinaka, tako npr. agencija za strukovno obrazovanje, opet vezana i uz ovo područje, neće se pripojiti Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a također i agencija, Vladin ured za suzbijanje zlouporabe droga koji je trebao biti pripojen Ministarstvu zdravstva, već se sada traži drugo rješenje pa će se navodno spajati sa Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo, što je također loše rješenje. Prema tome ta odluka i taj zaključak vlade pokazuje se nedorečen, zbrzan i bez konkretnih učinaka koji su trebali biti sa njima ostvareni pa stoga pozivamo da još jednom razmislite i o zaključku vezano za ovaj zavod. Zahvaljujem poštovanom kolegi Jovanoviću. Odgovor državna tajnica Majda Burić. u domeni našega ministarstva, vjerujem da to razumijete, međutim ono što ću još jedanput spomenuti i posebno naglasit jest da se radi o racionalizaciji državne uprave, o većoj efektivnosti, a u svakom slučaju unapređivanje zaštite na radu gdje zavod koji se time bavio dolazi pod kapu našega našega ministarstva neće biti time ništa manje kvalitetan, nego dapače, ustrajat će se na njegovoj daljnjoj kvaliteti i unapređivanju kvalitete. Hvala. Zahvaljujem na odgovoru državnoj tajnici. Sljedeća replika poštovani kolega Silvano Hrelja, izvolite. **Hrelja, Silvano (HSU)** Poštovana državna tajnice ako ste me pažljivo slušali ja sam i rekao da se sustav prve pomoći treba urediti pravilnikom i to naravno ne na drugi način, nego međuresorno. Ali ja sumnjam u naše učinke i našu produkciju međuresornog jer već mjesec dana očekujem da će se ministar Kujundžić i ministar Pavić dogovorit o povećanju cenzusa za dopunsko zdravstveno osiguranje i nema ničeg na vidiku. Prema tome ja sam bio vrlo precizan u tom djelu. Dakle to je što ste toga tiče. A drugo, vi ste dovoljno tvrdoglavi, ali i ja sam da stojim kod svojih stavova, a to je dobra vrlina. Ako vam je toliko stalo koliko tvrdite do socijalnog dijaloga, onda izrazite poštovanje prema socijalnim partnerima, ja nisam naručio da mi ovo oni pišu i da se dopisuju samnom. Napravite korak nazad, pošaljite ovaj zakon u treće čitanje i uspostavite socijalni dijalog. Hvala lijepa. Poštovani gospodine Silvano Hrelja, evo dužnost mi je još samo pojasniti jednu stvar, a to je upravo dopunsko osiguranje za umirovljenika kojima se mirovina naravno prema zakonu indeksira i usklađuje prema rastu plaća i svemu ostalome, pa je tako u zadnje dvije godine povećanje mirovina bilo 6,4%, iako je vlada Andreja Plenkovića obećala u ovom mandatu koji je tek na polovici 5%, što znači da imamo izvrsne tendencije da jako, jako dobro prešibamo 5% jer smo već sada na 6,3%. Upravo zbog toga neki umirovljenici prelaze cenzus od 2000 kuna. Lijepo ste spomenuli dogovor ministra Kujundžića i ministra Pavića koji će u vrlo kratkom vremenu, molim vas gospodine Silvano, evo slušajte me, vrlo brzo ćemo bit gotovi, oni će vrlo uskoro dogovoriti i formalizirati dogovor **Brkić, Milijan Zahvaljujem, nastavite raspravu poštovani kolega Mrsić i Hrelja i poštovanu državnu tajnicu odvedite na kavu nakon završetka ove rasprave pa onda zaključite raspravu interno. Hvala lijepo državnoj tajnici na odgovoru. S ovime smo iscrpili sve rasprave, zaključujem raspravu. I još jednom zahvaljujem se poštovanoj državnoj tajnici Majdi Burić iz Ministarstva rada i mirovinskog sustava, savjetniku ministra gospodinu Draženu Opaliću i voditelju službe Pjeri Gašperovu na obrazloženjima i na odgovorima. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti.